Poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici. Nastavljamo s radom kao što smo jučer dogovorili. Pozdravljam i ovdje prisutnog ministra znanosti, obrazovanja i športa gospodina Željka Jovanovića i njegovu zamjenicu gospođu Mariju Lugarić.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 i to na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi. Izvolite gospodine ministre. Hvala, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Dame i gospodo, uvažene kolegice i kolege saborski zastupnici. Najprije vas pozdravljam u ime Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta. Nadam se da ćemo dobro surađivati, na dobrobit svih koji pohađaju školski sustav Hrvatske, a naravno na dobrobit znanosti jer bez unapređenja znanosti nema ni razvoja ekonomije jer želimo imati ekonomiju temeljenu na znanju. Ovo ministarstvo će sve prijedloge podnositi ovom Saboru u dobroj vjeri da ćemo raspravljati o njima upravo sa jednim jedinstvenim ciljem, a to je unapređenje obrazovanja i znanosti bez ikakvih politiziranja, budući je to područje gdje zaista treba sve počivati na temeljima struke. U tom smislu danas imate dva zakona koja predlažemo. Ti zakoni su zapravo tehnička posljedica koja nastaju kao rezultat izmjena Zakona o sustavu državne uprave, Zakona o državnim službenicima te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Prvi koji je pred vama to je Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Naime, već prilikom ovih izmjena potvrđuje se ono o čemu se govorilo kod donošenja Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, da u zakon ne treba stavljati članke koji zapravo propisuju unutrašnje ustrojstvo jednog ministarstva jer onda dolazimo u situaciju kod promjene unutrašnjeg ustrojstva ministarstva da se mora mijenjati zakon. Dakle po starom zakonu postojalo je jedno povjerenstvo, povjerenstvo koje su činili državni tajnik, zatim ravnatelj Uprave za školstvo, ravnatelj Uprave za prosvjetnu inspekciju koje je davalo mišljenje ministru temeljem kojeg je ministar davao davao suglasnost na reizbor ravnatelja u osnovnim i srednjim školama. Izmjenama Zakona o državnoj upravi koje sam prethodno citirao ukinuta su mjesta ravnatelja, došlo je do promjena u ustroju ministarstva i samim tim ovo povjerenstvo je samo od sebe prestalo postojati. Istovremeno, u međuvremenu između perioda otkada je došlo do uspostave nove Vlade i zasjedanja Sabora normalno se odvijao proces u školama …/Ne razumije se./… života i imenovanje ravnatelja te se mogao dogoditi zrakoprazni prostor u kojem nije imao tko dati suglasnost na izbor tih ravnatelja. Iz tog razloga naše ministarstvo prvo je predložilo uredbu, ali odmah želeći rješavati stvari zakonom i pokazujući da se ne radi o nikakvim skrivenim namjerama, predlažemo i ovaj zakon kojim uređujemo da ministar donosi suglasnost na temelju povjerenstva kojeg će imenovati, ali koje više nije regulirano u zakonu. Na taj način pokazujemo da je to unutrašnja stvar ministarstva i da će mogućnost davanja suglasnosti i dalje biti na način da postoji jedna stručna skupina koja će procijeniti sva imenovanja na temelju kojih će ministar donijeti odluku. Dakle, neće to biti nikakva koju će ministar donositi sam od sebe nego i dalje na temelju stručne skupine koji će imenovati temeljem Uredbe o unutrašnjem ustrojstvu ministarstva. Evo dakle radi se o tehničkoj stvari, a upravo postupak donošenja uredbe i predlaganje zakona danas pokazuje našu dobru vjeru. Ono što želim najaviti ovom prilikom to su sadržajne izmjene koje će vrlo brzo doći, a koje se tiču i rada školskih odbora i odnosa školskih odbora sa osnivačima i sa ministarstvom i posebno utvrđivanja kriterija za izbor ravnatelja. Dakle praktično, danas gotovo da nema kriterija temeljem kojeg se može procijeniti uspješnost rada ravnatelja u jednom mandatu. Mi želimo utvrditi jasne kriterije, mjerljive kriterije i obvezu licenciranja ravnatelja kako bi i ravnatelji na neki način bili prinuđeni da se tijekom svog mandata usavršavaju na dobrobit rada škole kojom upravljaju. Predlažem da podržite ovaj zakon. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Izvolite. Izvolite Izvolite zastupniče Boljunčić. jučer na svojoj 1. sjednici Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, između ostalih točaka imao je i ove dvije točke koje su sada na dnevnom redu. …/Ne razumije se./… Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Hvala. što je i ministar rekao, sa izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju predlažu se zakonske odredbe kojima se povjerenstvo koje se sastoji od državnog tajnika, ravnatelja Prosvjetne inspekcije i predstavnika ministarstva zbog toga što je u međuvremenu došlo i do promjena promjena dakle ta mjesta više ne postoje, se mijenja na način da ministar daje suglasnost …/Ne razumije se./… na temelju potencijalnog povjerenstva koje ministar tj. ministarstvo može odrediti. Članovi odbora su u raspravi navedene prijedloge podržali smatrajući prvenstveno izmjene nomotehničke, a ne sadržajne prirode te posljedicom usklađenja s propisima koji su se u međuvremenu izmijenili. Doduše, raspravit će o postupcima izbora odnosno razrješenja ravnatelja ustanova školskih. Mišljenje je pojedinih članova odbora da su navedene izmjene preuranjene te da se iste ne pridonose transparentnosti samog izbora ravnatelja školskih ustanova. Vezano za dakle ovu točku dnevnoga reda odbor je većinom glasova, dakle 8 za i sa 3 glasa protiv, odlučio predložiti Hrvatski saboru da donese Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

I sad prelazimo na raspravu, pa otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Dražen Đurović. Izvolite.

Nakon objašnjenja ministra da će se u unutarnjem ustroju ministarstva odrediti jedno radno tijelo koje će zapravo preuzeti rad ovog Povjerenstva. Mi ćemo podržati ovaj prijedlog zakona, izmjena zakona. Ne vidimo tu ništa sporno. Kontaktirali smo i iskoristili smo priliku u ovih par dana i kontaktirati u mjeri u kojoj je to bilo moguće i našu izbornu bazu da pitamo ljude što možemo poručiti ministru u vezi ovih izmjena zakona koje su u planu. Ono što su nas evo zamolili da prenesemo javno ministru, pa ćemo to i učiniti je jedan problem s kojim se susreću ljudi koji rade u prosvjeti godinama.

prestaje joj rad na neodređeno, mandat na četiri godine. Ukoliko nakon završetka tog mandata prestane sa ne bude izabrana gubi posao ili na međuvremenu to mjesto netko drugi primljen. To nije toliko rijedak slučaj. Pa oni su zapravo molili i ja prenosim tu zamolbu ljudi da se vidi da li se može na neki način status tih ljudi koji unutar te svoje škole na neki način imaju neki svoj razvojni put, a onda im je on prekinut i zapravo gube posao. Da li se može zakonodavno na neki način urediti taj problem. Također imamo slučajeva, u odgojnim procesima ima puno problema u raznim fazama i u nižim razredima i višim razredima, u srednjim školama. Ja bih se sad samo osvrnuo kratko na niže razrede osnovne škole. Intencija i želja svih nas da djeca u nižim razredima osnovne škole pohađaju nastavu ako je ikako moguće samo u jutarnjem turnusu. U puno škola na žalost još uvijek se škola u nižim razredima pohađa i u jutarnjim i poslijepodnevnom turnusu. No mi imamo slučajeva i mislimo da to nije potrebno i da bi na to trebalo reagirati. Pa zato vas pozivamo da niži razredi osnovne škole pohađaju sva 4 razreda samo u poslijepodnevnom turnusu. Tako primjerice u mojoj županiji u školama u Kaptolu i u Trenkovu učenici prva četiri razreda osnovne školu pohađaju samo u poslijepodnevnim turnusima. Tu su roditelji i djeca praktički dobili šah mat zato što to tako se čini zgodno onima koji uređuju raspored u tim školama. Evo, inače bojali smo se da neće ministar u potpunosti ukinuti bilo kakvo povjerenstvo pa se dovesti u situaciju da se sam se zapravo opterećuje se u komunikaciji sa 2700 osnovnih i srednjih škola. No, s obzirom da će se unutarnjim ustrojem ministarstva oformiti povjerenstvo to je u redu i mi ćemo podržati ove izmjene zakona. Hvala lijepa. U ime kluba Hrvatske narodne stranke, gospodin zastupnik Igor Kolman. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvaženi gospodine ministre, gospođo zamjenice ministra, drage kolegice i kolege zastupnici. Naravno radi se u ovom prijedlogu o usklađivanju sa novonastalim okolnostima s obzirom na druge propise koji su doneseni. Kad razgovarate sa ljudima na terenu onda dobijete informaciju da se zapravo ovdje radi i o usklađivanju sa stvarnim stanjem, jer ova povjerenstva uglavnom nisu niti nikada niti zaživjela niti su zapravo funkcionirala. Međutim, ovaj prijedlog i drago mi je da to i ministar spominje već u svom uvodnom izlaganju dotiče se barem malo jedne teme koju mi u HNS-u smatramo izuzetno važnom, a to je pitanje tih nesretnih ili sretnih ili kako god ih smatrali školskih odbora. Kad pogledate i zakonodavstvo i praksu u području školskih odbora onda je potpuno jasno da se mi zapravo po tom pitanju i dalje tražimo, da zapravo nismo do kraja odlučili šta su oni, koji je njihov sastav, koja je njihova zapravo uloga i koja bi njihova funkcija trebala biti u procesu obrazovanja i u procesu upravljanja obrazovnim ustanovama. Od 2001. godine četiri puta je mijenjan sastav školskih odbora. U ovom trenutku on se sastoji od 7 članova. 2 su učitelja, 1 je zaposlenik škole, 3 su predstavnika osnivača i 1 je predstavnik roditelja. Ima vrlo široke ovlasti – imenuje i razrješuje ravnatelja, daje prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi, donosi Statut i druge opće akte. To su recimo etički kodeks, kućni red, donosi školski kurikulum, donosi godišnji plan, donosi financijski plan, odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu njihovih prava, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava itd. Iz toga popisa ovlasti vidi se da školski odbori zahtijevaju jednu vrlo široku paletu znanja, stručnosti i da u ovim ovlastima kako su postavljene zapravo traže, zapravo su jedna mješavina znanja i potreba koje proizlaze iz samog obrazovnog procesa, znanja i potreba koje proizlaze iz procesa upravljanja, administracije, računovodstva. Dakle, svega onoga što je tu zapravo navedeno kao ovlasti. I u toj situaciji vam zapravo onda izbor članova postaje čista lutrija. Vi onda uopće zapravo ne znate šta će biti znanja i sposobnosti članova, interesi na kraju krajeva tih članova, a u ovim vrlo široko postavljenim ovlastima vi zapravo nemate nikakav način da da cijelu priču kontrolirate tako da ona funkcionira i da budete sigurni da će funkcionirati u onom smislu kojem bi trebala s obzirom na te vrlo široke ovlasti školskih odbora. Ono što se onda najčešće događa je da školski odbori naprosto služe kao mašine za izglasavanje odluka koje ravnatelji ne mogu donijeti samostalno. Upravo izbor ravnatelja je i najvažnija funkcija školskih odbora. Međutim, nezavisnost školskih odbora i u toj funkciji i u svim drugim poslovima je tu vrlo upitna, jer ravnatelji najčešće sjede na tim sjednicama. To je prvi problem. Drugi problem je da vi imate tri predstavnika zaposlenika škole i jednog predstavnika roditelja u školskim odborima. I zapravo dakle, četiri od sedam članova su na neki način prirodno. Ne treba ih zbog toga ni optuživati ni osuđivati. Dakle, to je naprosto. Oni su prirodno u situaciji da imaju automatski problem u bilo kojem slučaju u kojem moraju ući u bilo kakvu vrstu konflikta ili rasprave sa ravnateljem zato jer predstavnik roditelja naravno ima dijete u toj školi i svi znate da je to nešto, situacija u kojoj vrlo rijetko je čovjek spreman ući u bilo kakav sukob na potencijalnu štetu vlastitog djeteta, a zaposlenici naravno to isto ne trebaju uopće objašnjavati zašto je i njima nezgodno ulaziti u sukobe sa ravnateljima. S druge strane osnivači su također najčešće nezadovoljni. Vi kad razgovarate sa predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave koji su osnivači oni su također nezadovoljni, imaju osjećaj da ne mogu ništa provesti, da se blokira, da mogućnost utjecaja na instituciju koje su osnivači, koju financiraju i za koju na kraju krajeva odgovaraju je vrlo mala. Tako da to je jedna od onih situacija u kojoj su zapravo svi na neki način nezadovoljni. I pitanje školskih odbora je u svakom slučaju jedno ozbiljno pitanje koje treba ozbiljno analizirati i koje treba ozbiljno zakonski regulirati. ono što je zapravo glavna poruka ovog mog prvog izlaganja na temu obrazovanja i znanosti, i drago mi je da je gospodin ministar tu i gospođa zamjenica ministra, je da mi u HNS-u imamo ogromna očekivanja od vas i od vašeg ministarstva. Mi očekujemo da ćete redovito slati sadržajne prijedloge kojima se regulira cjelokupni proces obrazovanja u RH. Mi se u analizi i u redefiniranju obrazovanja moramo dotaknuti i toga što se uči i mi moramo polako prijeći iz koncepta tone informacija prema konceptu vještina. Dakle, vještina recimo pronalaženja informacija, kritičke analize informacija, korištenja informacija, iznošenja vlastitog stava u pisanom obliku ili usmeno, usmeno, retorike, debate, stranih jezika, timskog rada, svega onoga što danas zapravo u današnjem društvu moraju biti vještine kojima mladi ljudi raspolažu, a naš obrazovani sustav ih nažalost ne uči dovoljno tim vještinama, a s druge strane ih opterećuje s gomilom informacija za koje je sutra već pitanje da li će uopće biti važeće. S druge strane moramo se osvrnuti i na to i moramo analizirati i to kako se uči, koje se metode primjenjuju, da li naši nastavnici i učitelji imaju znanja i da li koriste najsuvremenije metode u obrazovanju, da li koriste najsuvremenija pomagala, da li imaju najnovije informacije. Moramo vidjeti i što je materijalna baza našeg školstva. Mi se moramo okrenuti nastavi u jednoj smjeni. Dakle tu treba vidjeti, pronaći modele financiranja, škole moraju raditi u jednoj smjeni. Mi ne možemo imati situaciju da imamo dvije smjene, a kamoli tri smjene koliko mnoge naše škole još uvijek imaju. Ovaj zakon se zove Zakon o odgoju i obrazovanju i ja mislim da uopće nije slučajno da je odgoj na prvom mjestu. Jednosmjenska nastava pruža tu mogućnost da učenici pod nadzorom svojih učitelja i napišu zadaću i nauče ono što nisu stigli naučiti za vrijeme nastave nego se od njih očekuje da nauče kao nešto što naprave doma, ali to je upravo i taj prostor onda za odgoj, za suradnju, za izvannastavne aktivnosti kojima se razvijaju sve ove vještine o kojima sam govorio i koje su neobično važne za ljude u modernom svijetu u kojem živimo. I zadnja stvar, ali sigurno nije najmanje važna koju moramo analizirati i redefinirati je status naših učitelja, njihove plaće, njihovi uvjeti rada, njihova mogućnost, ali i obaveza da se trajno obrazuju, da trajno imaju pristup najnovijim metodama, najnovijim informacijama da vježbaju svoj posao. Oni ne mogu završiti svoje obrazovanje u trenutku kad počnu raditi u školi, ono mora biti trajno, ono se mora stalno događati. Da li oni imaju pristup stručnoj literaturi, časopisima? To su sve pitanja koja ostaju neodgovorena i ja zaista očekujem, poštovana gospođo zamjenice ministra, da će vaše ministarstvo redovito u ovom Saboru predlagati zakone i druge propise koji se tiču ovih i drugih pitanja koja sam naveo. Naravno mi ćemo podržati ovaj prijedlog zakona, o tome nema spora. Ali, očekujemo aktivno i puno rasprave o pitanjima obrazovanja ovdje u ovom Saboru. Zahvaljujem. Hvala lijepa. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Damir Tomić, izvolite. Poštovani predsjedniče, zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Klub SDP-a apsolutno prihvaća ovaj prijedlog zakona, naprosto prethodnici su objasnili, ne bih se tu puno zadržavao stvar je samo u usklađivanju sa postojećim zakonima koje smo ne tako davno donijeli, osvrnuo bih se samo na neke probleme u hrvatskom školstvu o kojima ćemo sigurno puno više govoriti u budućnosti. Za početak ovaj prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama trebao bi možda malo više ovaj Dom pa i Vlada poraditi na tome da razmisli da odgoj i obrazovanje počinje već u predškolskim ustanovama i da taj predškolski odgoj nije jednako riješen u svim regijama i svim gradovima u RH, a znamo da smo pred Ustavom svi jednaki mada neki misle da nismo. Nadalje, želio bih ukazati na neke probleme u hrvatskom školstvu o kojima ozbiljno moramo porazgovarati, a to je hrvatski HNOS, to je nedovoljna informatizacija, to su nekakvi problemi sa E-maticom. Znam da u Vladi rade na tome, ali prije svega kolega iz HNS-a je govorio o ulozi školskog odbora pa ne bih tu, siguran sam da će biti jedna šira rasprava o tome. Apsolutno se slažem i zalažem za to da se ta uloga mora mijenjati, sad, ne bih sada o tome nego bih samo rekao ono što je možda najvažnije da zadovoljan učenik je u načelu posljedica zadovoljnog nastavnika. Mi nažalost imamo nezadovoljne nastavnike u zbornicama u Hrvatskoj, uglavnom nezadovoljne. Dolazim iz Slavonije i znam da je tako. Moramo se založiti da se vrati dignitet struci ne samo deklarativno kao što je to bilo u prethodnih 8 godina nego da to doista napravimo. Hvala lijepa. Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Ivanka Roksandić, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo zamjenice ministra obrazovanja, znanosti i športa, kolegice i kolege. Pa ja ću malo drugačije krenuti u svojoj raspravi. Naime moji prethodnici koji su govorili u ime svojih klubova HDSSB-a, HNS-a i SDP-a krenuli su zaista kao da se ovih godina u obrazovanju nije ništa događalo. Što nije istina. Moram vas podsjetiti, a to ćete mi dopustiti jer ima zaista puno novih kolega koji možda i nisu u svojoj profesionalnoj karijeri bavili se moram vas podsjetiti da negdje od 2005. godine do danas doneseno je niz dokumenata koje je ministarstvo donosilo u cilju poboljšanja kvalitete obrazovanja. Današnja zamjenica ministra gospođa Lugarić i ja godinama smo već 8 godina u Odboru za obrazovanje i zajednički smo donosili takve odluke. Moram iskoristiti ovu priliku i reći da se je pokrenuo čitav niz reformskih procesa u obrazovanju od uvođenja nacionalnog obrazovnog standarda u osnovne škole kojeg je kolega spomenuo spomenuo do uvođenja državnog pedagoškog standarda, uvođenja državne mature, uvođenja provedbe nacionalnih ispita radi osiguranja ujednačenosti obrazovnih postignuća učenika, ali i radi unapređenja kvalitete rada u srednjim školama. Do razvoja strukovnog obrazovanja moramo znati da je 70% srednjoškolaca uključeno upravo u strukovno obrazovanje do uvođenja cjeloživotnog učenja, ovo je samo mali niz problema koje se pokušalo razriješiti u prethodnom periodu u obrazovanju. Zasigurno da ni mi nismo potpuno zadovoljnim onime što se događa prije svega dignitetom obrazovnih djelatnika ali Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi doživio je niz promjena. Nekoliko promjena u proteklom periodu ali zašto? Zato što smo željeli upravo promjenama na bazi iskustava izbrusiti taj temeljni Zakon o osnovnoj i srednjoj školi koji regulira rad jedne škole, od prava učenika, roditelja, nastavnika do upravljanja školom. Raspravljajući prije svega u prethodnom mandatu o ovom zakonu svi u ovom dijelu koji se odnosi na upravljanje školskom ustanovom, prije svega na izbor ravnatelja zalagali smo se za depolitizaciju škola, zato što smo mislili da obrazovanje u svojem unutarnjem ustrojstvu, u svojoj djelatnosti ne trpi miješanje politike i tu smo svi bili jedinstveni i oporba tadašnja i vlast. Zato smo pokušavajući urediti imenovanje ravnatelja kojeg imenuje školski odbor uz prethodnu suglasnost ministra a koji dobiva mišljenje od određenog povjerenstva uključili u ovaj Zakon povjerenstvo koje je bilo sastavljeno od državnog tajnika, od ravnatelja inspekcije i ravnatelja uprave. Činjenica je da a to svjedočimo i posljednja dva dana zbog promjena ustroja u ministarstvima, u agencijama, mijenjamo naizgled naizgled nomotehniku ili nekakve tehničke rezove radimo u zakonima. Ali i sam ministar je danas napomenuo da je on zbog žurbe jer su bili neki postupci i imenovanja ravnatelja u tijeku, donio 12. siječnja Uredbu. S čime se možemo složiti, sustav ne smije stati. Jer moramo znati da ukoliko ministar u roku 15 dana ne potvrdi i ne da svoju suglasnost na imenovanje ravnatelja smatra se da je školski odbor dobio suglasnost i to pozitivnu suglasnost za imenovanje. Samim tim otvorena je zaista mogućnost da se blokira sustav, ali zato je donesena 12. siječnja, prije nekoliko dana uredba protiv koje ne bismo imali ništa da već sada nije u Prijedlogu novog zakona iz temelja promijenjeno opravdavajući to promjenom ustroja ministarstva i izbačeno nepromijenjeno, nego izbačeno povjerenstvo koje daje mišljenje ministru na suglasnost za imenovanje ravnatelja. Sam ministar je rekao na Odboru za obrazovanje jučer da nije on sam odlučivao o tome nego da je on imenovao iz kruga svojih djelatnika u ministarstvu povjerenstvo, normalno je da ministar ne može možda 50 ili 20 koji dolaze u paketu na potvrđivanje ravnatelja o svakome nešto znati, da to treba netko promijeniti. Pa kada je to tako zašto to i dalje ne ostane zakonski regulirano. Neka stoji u zakonu prethodno mišljenje da je povjerenstvo i ne bih se složila da kod promjene svakoga zakona, unutarnjeg ustrojstva ministarstva ispričavam se, moramo mijenjati Zakon. Jer ako zadržimo ovu instituciju povjerenstva kojeg imenuje ministar ili može se zamijeniti onim ljudima koji su u novom ustroju ministarstva, dakle, ostaje ta jedna kontrolna karika koja će ipak ipak dati svoje mišljenje, koje će biti ta karika transparentna, mi kao zastupnici javnost će znati da povjerenstvo koje daje mišljenje, sastavljeno je od nekih ljudi. Zato dragi kolege što mislimo da zaista ono što kažu u narodu ovu promjenu koju opravdavate novim ustrojstvom ministarstva, želite ustvari ponovno uvesti politiku na mala vrata. Slažem se i sa onim kolegama koji su rekli da je rad školskih odbora upitan, ali nakon dugogodišnjeg iskustva i ravnateljice i pročelnice koja je vodila obrazovanje u Sisačko-moslavačkoj županiji mogu vam reći, ni roditelji ni djelatnici, a sa puno školskih odbora sam radila, nisu oni koji su problematični u radu školskog odbora, znate li tko je problematičan, ona tri člana koje najčešće imenuju osnivači. A osnivačima smo dali tu mogućnost zbog jednog drugog problema. Zbog toga što se svi dragi moji kolege

troje ljudi dali velike ovlasti u radu školskog odbora koji znatno mogu upravo po političkoj svojoj ulozi utjecati na rad školskog odbora pa čak i procjenjivati, oni ljudi, slažem se sa kolegom iz HNS-a koji je rekao čija je uopće struktura njihovog, profesionalna struktura važna, ocjenjuju obrazovni sustav a poglavito onoga što vodi školu ravnatelja. Zbog svega ovoga što sam rekla Hrvatska demokratska zajednica, Klub zastupnika HDZ-a neće podržati ovaj Zakon. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Igor KOlman. **Kolman, Igor (HNS)** Samo sam htio ispraviti ovaj navod uvažene kolegici da sam govorio da se ništa nije napravilo u zadnje vrijeme, ja sam si dao truda da moja rasprava bude konstruktivna i da ne ide u tom smjeru kritike bilo koga prije. Ali kada me već povlačite za jezik, slažem se da je strašno puno napravljeno, većina toga na žalost loše i nadam se da ćemo to onda u vremenu koje dolazi ispraviti. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Damir Rilje. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra. inače svaka potpora ovom zakonu kako bi ministar u ovim okolnostima kada se moraju birati ravnatelji imao mogućnost da riješi ovaj problem što brže i što efikasnije. Zašto bismo uopće sumnjali kada nije bilo potrebe ni u bilo što se do sada događalo, da se sumnja jer je rasprava u ovome Domu zapravo velika a i po odborima. Ali ja bih se htio osvrnuti i staviti naglasak na jednu točku, a to se sada u prethodnim raspravama malo i spominjalo i ponovno se nadovezati na školske odbore koji imaju ulogu nadzora na cjelovitim upravljanjem u osnovnim i srednjim školama. U tom kontekstu se jedinica lokalne samouprave i jedinice lokalne samouprave ne pojavljuju kao osnivači. E pa ja bih sada rekao da oni koji su osnivači u školama zapravo su županije. Zapravo cijeli život se događa u jedinicama lokalne samouprave, znate, dakle u općinama i gradovima. E pa možemo i taj kontekst malo ispravljati jer osobito u onim gradovima koji nemaju status velikog grada. Tamo eventualno se može pojaviti da gradovi budu osnivači u osnovnim školama, ali to su možda dva, tri, četiri ili pet gradova. No, problematika koja se pojavljuje u funkcioniranju ovih škola upravo je usmjerena prema jedinicama lokalne samouprave. građani, ljudi čija djeca tamo pohađaju školu, nastavu nastavu uvijek se prvo i jedino obraćaju onima koji ne mogu direktno pomoći jer nemaju ovlasti za to. Moje je mišljenje da jedinice lokalne samouprave moraju imati pravo učešća u školskim odborima, moraju se pojaviti kao osnivači, a nadam se da će se to dogoditi i financijskom, a naravno i organizacijskom decentralizacijom. Radi se upravo kao što sam rekao o životnom prostoru i interesima. Ja znam jer sam funkcionirao u jednom od školskih odbora, a isto tako znam jer sam razgovarao i sa onima koji su predstavljali i Vijeće roditelja isto tako i Nastavničko vijeće, pa i Radničko vijeća, a isto tako razgovarao sam tada u tom kontekstu i sa postojećim osnivačima koji baš nisu imali sluha da se predstave jedinice lokalne samouprave u ime osnivača. Dakle, mislim da bi zakonski ovo trebalo na neki način riješiti. Napose, napose bi trebalo naglasiti da se događalo da se kvaliteta školstva kako gdje poboljšava. Ja ne pričam sada strukturno u nastavi nego u izgradnji škola i kapacitetu škola. U turnusima odnosno u smjenama koje se odvijaju u pojedinoj školu, a neću pričati uopće o uvođenju mreže škole. Nije baš da se nema što napraviti, ali naravno svaka potpora ovom zakonu jer od negdje moramo krenuti i ne samo to to naravno u tijeku je i izbor ravnatelja, a nadam se da će biti uskoro i nekakva regulativa koja će riješiti upravo školske odbora, pa evo na tom tragu hvala na raspravi. Hvala i vama gospodine zastupniče. Sada će vas ispraviti gospođa zastupnica Ivanka Roksandić Hvala gospodine predsjedniče. Neću biti oštra jer sam imala osjećaj da ste to mislili. Htjela sam samo kolegi reći, uvaženi kolega rekli ste da su osnivači škola uglavnom županije. Osnivači srednjih škola su županije, to ne mogu biti jedinice lokalne samouprave, gradova i općina. Osnivači osnovnih škola mogu biti županije i gradovi i općine koji su svojom svojom financijskom snagom omogućene brinuti o svojim školama. Hoću vam samo reći da ono što ste rekli da treba provesti decentralizaciju. Postoji decentralizacija upravo na tragu onoga što ste sada govorili. One škole, oni gradovi i one općine koje imaju financijsku mogućnost održavanja svojih škola su dobili osnivačka prava. Oni koji nemaju nisu dobili, a znate zašto? Zato da bi bio što izjednačajniji sustav obrazovanja. **Šprem, To je sada vidite, samo da vam kažem, gospodin zastupnik Rilje najprije je stavio kada ste vi počeli govoriti ispravak netočnog navoda, sada stavlja repliku, a ne može nijedno ni drugo. Pa ja molim ako je moguće da se već privikavamo na to da što manje koristimo ispravak netočnog navoda, što više repliku. Samo moj apel, dakle vi imate pravo, a tko se toga pridržao držao, a tko ne, naravno. Molim? E pa o tome ćete vjerojatno i vi glasati. Bit će skoro na dnevnom redu. Hvala vam lijepa. Idući za raspravu se javio zastupnik gospodin Veljko Kajtazi. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospođo zamjenica ministra, poštovane kolegice i kolege. Tema današnje rasprave Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ovaj zakon regulira jedan dio širog područja obrazovanja koje ja osobno smatram izuzetno važno naročito kada su u pitanju Romi i Romska zajednica. Ja bih htio naglasiti članak 4. drugi stavak, točka 1. Osnovno školovanje je obavezno za sve učenike RH. Ako je obavezno za sve učenike kako to da neka Romska djeca ne pohađaju osnovnu školu, a te su dobi. Konkretno mislim koji su ti mehanizmi koji se ne pokreću u tome. Jedno od toga je kada se neromsko dijete ne pojavi u školi onda se pojave sve institucije, ravnateljica, pedagogica, socijalna radnica i svi ostali, a kada je u pitanju romsko dijete onda se ne poduzimaju ama baš ništa i još se govori da je to tradicija o tome da oni ne moraju ići u školu. Dalje, često roditelji Romi ne mogu financijski podnijeti teret školovanja djece, kasnije pak isto tako dolazi do upisa u različitim pučkim učilištima po nacionalnom programu za Rome koji to prati. Ta pučka učilišta dobro znamo da se ne financiraju i tako da su ta djeca … u tome. Vezano uz članak 7. koji govori o nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina želim spomenuti da se unutar ljetnih školi za djecu i pripadnike romske nacionalne manjine to je jedini način gdje bi oni mogli raditi raditi na tome. Mislim da kad su u pitanju te naše ljetne škole da se ne dovoljno ne obazire na to. Spomenuo bih kad je tu već u pitanju jezik, spomenuo bih također inicijativu o Danu romskog jezika. Sa izlaskom prvog …/Ne razumije se./… hrvatskog rječnika gdje sam ja bio autor tog rječnika mislim da u ovom Saboru je bila inicijativa o priznavanju tog dana ali nije došlo do toga, imajući u vidu da moj kolega na neki način sputava u tome. Nadam se da će će ove godine doći do priznavanja i da će doći na dnevnom redu Hrvatskog sabora. Članak 33. regulira dopunsku nastavu. U stavku 1. stoji da je škola dužna organizirati dopunsku nastavu učenicima kojima je to potrebno. Organiziranje produženog boravka i drugih oblika dopunske nastave za romsku djecu kojoj je to potrebno. Jedna od mjera je također Nacionalnog programa za Rome. Svrha produženog boravka i dopunske nastave je osiguranje uvjeta za pisanje domaćih zadaća i učenje onoj romskoj djeci koja nemaju adekvatne uvide u vlastitom domu gdje pružaju dodatne satove također i hrvatskog jezika. Dalje. Članak 36. stavak 1. učenik može bit uključen u izvanškolske aktivnosti. Kako to da romsko dijete bude uključen u izvanškolske aktivnosti kad autobus koji vozi na nastavu on također također taj isti autobus vraća djecu. Tako da ta djeca koja su udaljena po nekoliko km od škole ne mogu nikako se na neki način uključiti u te izvan aktivnosti koje bi rado htjeli. U članku 55. se navodi da svaka škola ima knjižnicu te da je knjižnični dio obrazovnog procesa. Ako je knjižica dio obrazovnog procesa bilo bi logično da u knjižicama škola koje pohađaju veći broj romske djece postoji i …/Ne razumije se./… na romskom jeziku što dosad izdavanje, kad je u pitanju izdavanje romskih knjiga na neki način nije se moglo ili malo se financiralo. Članak 65., učenici sa poteškoćama u razvoju. Mogu navesti jedan konkretan primjer. Dijete koje nije poznavalo dovoljno hrvatski jezik išao je u razredu sa posebnim programom gdje kasnije u toku godine došlo je sasvim drugačije jer se pokazao da to dijete odličan učenik, ali on je i dalje ostao u isti razred. U članku 68. riječ o školskoj prehrani. Opet ću spomenuti Nacionalni program za Rome koji predviđa osiguranje prehrane u školi tijekom nastave i produženog boravka za romsku djecu slabijeg imovinskog stanja. Međutim, ta mjera se ne ostvaruje i teško mi je vidjeti dijete koje je više sati u školi a ne može jesti u školskoj kantini sa drugom djecu užinu jer mu to roditelji ne mogu priuštiti. Također bih napomenuo i članak 69. stavak 1. i 2. Osnivač je dužan organizirati prijevoz učenika od 1. do 4. razreda koji imaju adresu stanovanja udaljenu od škole najmanje 3 km. Osnivač je dužan organizirati prijevoz učenika od 5. do 8. razreda koji imaju adresu stanovanja udaljenu od škole najmanje 5 km. U mjestu …/Ne razumije se./… u Sisačko-moslavačkoj županiji nema osiguranog prijevoza učenika, iako im je naselje udaljeno više od 3 km od škole.

Hvala. Dakle kao što smo čuli imamo jedan prijedlog zakona, s time da je rasprava išla u dosta širokoj temi oko obrazovanja, odgoja i znanosti. Mislim da je sve to potrebno, dakle da položaj koji naše obrazovanje ima treba se unapređivat svakim danom i ako se zakoni mijenjaju trebaju biti u skladu sa potrebama modernog društva, počevši od broja profesora na broj đaka itd. Međutim, ja bih se ipak ovdje možda koncentrirao na ovaj prijedlog zakona zato što je dakle rečeno da se s ovim prijedlogom zakona na neki način transparentnost ukida, da se daje sva ovlast u ruke ministra. Ono što je ovdje po meni veoma bitno, što se jučer na odboru čulo je da školski odbori su ovdje kao veoma bitne instance u izboru ravnatelja. Naime, i po novom zakonu su školski odbori ti koji svojim statutom i pravilnikom biraju ravnatelja, a ministar daje potvrdu. U starom zakonu je ministar isto dao potvrdu, samo sa još jednom međuinstancom, to je bilo ovo povjerenstvo od 3 člana. Ministar ne može postavit ravnatelja kojeg nije školski odbor stavio tako da je osnovno pitanje transparentnosti rada ipak vezano na nivou školskog odbora. Mi možemo o strukturi školskog odbora pričati koji dio je zastupljen od radnika, kao što je netko rekao činjenica je da ako imate radnike da će možda oni biti obzirni prema bivšem ravnatelju koji se kandidira ili prema dakle predstavniku roditelja. Ali na taj način ako smatramo da je to problematično što imamo u školskom odboru i članove koje imenuje dakle da li lokalna samouprava koja je osnivač recimo osnovnih škola, županija, srednjih, ali na taj način onda možemo gledati i sva upravna vijeća kulturnih institucija i nadzorne odbore jer svuda se na neki način imenuju od toga dijela. Tako da ja isto smatram da je na ovaj način nije povrijeđena transparentnost, školski odbor je i dalje taj koji na temelju natječaja bira ravnatelja, a i do sada je bio slučaj i to u dosta velikom broju da se na izabranoga ravnatelja ministarstva ne očituju u roku od 15 dana što je dakle potvrda izbora toga ravnatelja. Tako da je ne vidim problema u tome što će sada ministar eventualno uz imenovanje povjerenstva nekog, što što ne treba onda ići u promjenu zakona, donijeti odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju dakle imenovanoga ravnatelja. Nadalje, ako ima nekih problema i ostaje članak koji kaže da Prosvjetna inspekcija može imati primjedbi, smijenit ravnatelja ako se nešto ne radi. po mom stanovištu mislim da je izbor ravnatelja i dalje bitna točka u izboru ravnatelja je glasanje, odnosno stav školskog odbora koji se ovime ne mijenja. Ministar je tu da potvrdi ili ne. Isto tako slažem se dakle i sa raspravom, budući to smo imali jučer i na odboru, sa raspravom uvaženog kolege. kolege. Jedan od prijedloga je da se možda Odbor za obrazovanje, znanosti i kulturu, zajedno sa Odbor za nacionalne manjine ima jednu tematsku sjednicu upravo oko položaja dakle jezika i svih drugih stvari što se tiče nacionalnih manjina kojih je očito iz ovog primjera da je to potrebno riješiti za što bolje obrazovanje svih stanovnika Hrvatske. A podržavam i to da se ubuduće dakle ima određenih rasprava vezano uopće na status odgoja, obrazovanja i znanosti. Hvala. **Šprem,

odgoju i obrazovanju ja mislim da baš naglasak treba i stavit na odgoj i obrazovanje, a da to bude adekvatno treba imati zaštitu za djecu, za učitelje, za profesore. Mi znamo sada da to nije tako. Mi znamo da odgoj je jako loš u školama. Imate u osnovnoj školi đaka u 7 razredu koji kaže učiteljici da je krava, što će ona njega zafrkavati, što će ona njega smetati, da li ona zna tko je njegov otac. Dakle, to dijete prođe nekažnjeno. Imate u drugom razredu Ekonomske srednje gdje učenik mota džoint pred svima. Kaže učiteljica moram na wc, ode van i znamo što je radio vani. Isto ništa se ne događa. Imamo djecu se ne razumije./… nitko ne reagira. Ta djeca ne žele učit, ne žele ići u školu, život im je pakao kroz školu. Puno se pažnje ne obraća na to. Dakle, sve ovo utječe na tu djecu kako će učiti, da li će učiti. Ima učitelja koji imaju, gdje imaju jako loša djeca i boje se roditelja te djece. I onda dijete ide od razreda do razreda, hajmo samo da prođe, da ga se riješimo. Dijete završi osnovnu školu ne zna čitati, pisati. Isto se tako dogodi pogotovo u malim mjestima gdje je srednja škola, gdje svako svakoga pozna. Dakle, ja se nadam da će jednog dana se raspravljati o ovome, da će se raspravljati na način da se ta djeca zaštite od …/Govornica se ne razumije./… da se roditelji, da se zapravo učitelji i profesori zaštite da mogu obavljati svoju dužnost onako kako trebaju, da se ne boje za svoj posao, da se ne boje za svoj život, da se ne boje da će biti da će biti premlaćeni, a da se to zataškava. Ja vjerujem da svi vi znate podatke da se je to događalo, znate što je bilo i opet kažem gledaju da se rješavaju te djece što prije. I kad ta djeca završe srednju školu vi jako dobro znate da ta djeca ne znaju skoro ni čitati ni pisati. Kažu zato ima jedan vic. Kaže pita prijatelj prijatelja da li znaš što je besplatno i badava. Kaže on kakva je razlika između besplatno i badava. Kaže on pa nemam pojma, kaže pa išlo se u osnovnu školu besplatno, a ti si išao badava. Dakle, znam djecu koja su bila u četvrtom, petom razredu prosperitetna, voljela su školu, imali su vanškolske aktivnosti, stvarno su se radovali. Onda nakon bulinga, nakon toga što ih učitelji nisu zaštitili djeca su izgubila volju i želju za školom. Znam učitelje koji jedva čekaju da idu u mirovinu jer im se ne da adekvatna zaštita. Znam profesore koje su djeca gurala, mlatila, tukla, prijetila roditeljima. Pa idemo prvo da bude nam, da zaštitimo te ljude, da im napravimo da rade u idealnim okolnostima ili blizu idealnih okolnosti, da rade baš ono za što su zaduženi, da odgajaju djecu, da obrazuju tu djecu. Isto tako što se tiče obrazovanja jako je loše obrazovanje u osnovnim školama što se tiče zlouporabe opojnih droga. Pošto ja imam ta nekakva predavanja i onda razgovaram sa djecom. Puno njih nema pojma što se događa, a mi sad znamo da ima negdje oko 36 sintetičkih droga koje su došle iz Europske unije. Djeca uopće ne znaju o tome, a znamo da neke od tih droga prvi puta kad se koriste mogu uništiti neke stanice mozga. Dakle, idemo se okrenuti onome što stvarno želimo. Dakle, obrazovanje i odgoj, a na adekvatan način postići ćemo nešto. Ali ovako ubijemo kravu radi jedne šnicle i da izgleda da nešto radimo neće baš puno pomoći. Hvala lijepa. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala i vama. Gospodin zastupnik Tomislav Žagar. Izvolite. Poštovani predsjedniče, uvažena zamjenice ministra, kolegice i kolege. Evo, budući da se ova rasprava proširila od one osnovne teme, a to je da omogućimo ministru da imenuje, zapravo da potvrdi imenovanja ravnatelja kojega izabere školski odbor bez povjerenstva koje više ne postoji dozvolite da i ja kažem par kratkih natuknica vezano za samo odgojno obrazovni sustav. Naš odgojno-obrazovni sustav je veliki sustav i on naravno ima svoje prednosti i nedostatke. Evo ja ću za početak navesti samo neke od prednosti koje ima ovaj sustav. Najveća prednost svakog sustava, pa tako i ovog sustava su ljudi koje ima. Imamo veliki broj učitelja koji vrlo profesionalno obavljaju svoj posao. Imamo tu i pomoćno-tehničko osoblje domare, čistačice, spremačice, kuharice. Dakle, svi ti ljudi su na istom zadatku da pomognu našoj djeci da bi se omogućilo njihovo što kvalitetnije obrazovanje. Ono što nam nedostaje u školama, posebno u manjim školama u kojima sam ja radio su stručni suradnici. Dakle, nemamo dovoljan broj psihologa, nemamo dovoljan broj pedagoga, pa se često puta kolege učitelji nose sa problemima za koje nisu dovoljno kompetentni. Na tome će se sigurno morati u budućnosti poraditi. Neke od dobrih stvari koje bi valjalo ovdje spomenuti je i uvođenje e-matice. Osim e-matice za unos ocjena digitalnim putem. Osim e-matice provodio se i sustav obrazovanja učitelja o informatičkim znanostima, ECDL sustav. Kroz taj sustav su se mnogi učitelji, posebno oni učitelji koji su pred mirovinu obrazovali u informatičkom smislu. To im je iz iskustvo pomoglo kasnije da i svoje umirovljeničke dane provedu s tim tehnologijama i da na neki način uprazne svoje slobodno vrijeme. Ovdje ste kolega spomenuli rad škola u jednoj smjeni. Mi smo donijeli naravno pedagoški standard. Ali vrlo je važno kod pedagoškog standarda da uokvirimo ciljeve koje želimo postići, da nam se ne dogodi, a što je mislim da je kolega Mršić imao situaciju da je projektirao školu u skladu sa pedagoškim standardom i da su ga kasnije pitali kad je projekat bio gotov, a tko je zapravo propisao ovakve uvjete, pa tko će to isfinancirati. Dakle, rad učenika svakako u jednoj smjeni, jer mi imamo toliko danas različitu situaciju u Republici Hrvatskoj da neke škole imaju pametnu ploču, a neke škole da slikovito kažemo još uvijek cijepaju triješće da bi naložili vatru za svoje učenike. I sada samo da spomenem i upravljanje školom, ovdje je bilo o tome riječi. Imamo školski odbor koji danas, a to je ovdje rečeno već ima sastav 3+3+1. 3 iz reda učitelja i zaposlenika škole, 3 bira osnivač zapravo imenuje, a 1 iz predstavnika dakle sustav 3+3+1. 3 iz reda učitelja i zaposlenika, 3 iz reda koje imenuje osnivač tj. županija i jedan predstavnik vijeća roditelja. Tu bi dobra možda bila ideja da se 4 člana koja inače, ova tri koja imenuje osnivač jedan iz vijeća roditelja da sva četiri predlaže vijeće roditelja. Jer tko je zainteresiran za dobro funkcioniranje škole nego roditelji. S druge strane, uvođenjem roditelja u školski odbor i odgovornost za školu spriječila bi se i ona mogućnost da danas imate apsurdne slučajeve da se prosvjetnu inspekciju zove anonimno i to najčešće roditelji koji su zapustili odgojno-obrazovno svoje dijete. Imate slučaj da se stvaraju nepotrebne napetosti u školi. Prosvjetna inspekcija dolazi i zapravo ne znamo onda gdje je početak, gdje je kraj tog rada. Učitelji inače vrlo marljivo u pedagošku dokumentaciju upisuju sve aktivnosti koje obavljaju, sve probleme na koje nailaze. Ali kad netko anonimno pozove prosvjetnu inspekciju on nema nikakvu obavezu da iste takve dokumente dostavi prosvjetnoj inspekciji. Ono što bih zamolio, naravno ovdje je i zamjenica ministra, možda bih tu psihozu oko broja učenika u manjim školama, 150 učenika je nekakav prag. Ljudi su tu dosta zabrinuti jer se boje da će im škola oduzeti. Kad kažem oduzeti misle da će škola ostati, da će se pripojiti nekoj većoj školi kao područna škola. Škole su u manjim općinama redovito nositelji svih kulturnih događanja i tu bi trebalo biti oprezniji. A što se tiče izbora ravnatelja, ja sam siguran da je uvijek zapravo i dosad bila situacija da se kod izbora ravnatelja politika miješala. Mi možemo nad tim zatvoriti oči, ali to je tako. I u mojoj županiji je to tako. Na koji način ćemo to spriječiti? Treba vidjeti dobrim zakonskim rješenjima, kažem možda i ovaj prijedlog oko samih članova školskog odbora ne bi bio loš. A sada da i ja ispričam jednu zgodu kao što je kolegica Tomašić. Pa se kaže ovako, neki ravnatelji dođu s vezom, a neki bezveze. Hvala.

se da je bilo malo vremena da se snimi stanje i da je trebalo dobro snimiti stanje u školstvu i odgoju i obrazovanju. Drugo, da je u Hrvatskoj potrebna edukacija edukatora. Nisu svi problemi u djeci, koliko su problemi kod nastavnika, učitelja, vjeroučitelja i roditelja. Dakle, edukacija edukatora, a mislim da bi i nama u Hrvatskom saboru

korjenite promjene koje su potrebne i u tom sektoru našega društva. Bez reda, rada, discipline i odgovornosti nećemo moći ići naprijed. Toliko. **Šprem, Gospodin zastupnik Zoran Vinković, izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvažena zamjenice ministra. Kao jedan poznati pjevač, a moram ga spomenuti kako ne bi eventualno morao platiti intelektualno vlasništvo, što je danas lijep i sunčan dan. To je Neno Belan. Donosimo zakon po hitnom postupku po kojem se ništa, ama baš ništa ne mijenja. Obzirom da će povjerenstvo biti imenovano podzakonskim aktom, a ministar će potpisati imenovanje u roku 15 dana ili nakon toga kako je to i dosad bio dosad bio slučaj školski odbori i sastav školskih odbora se ovim zakonom koji ide po hitnom postupku ne mijenja i to je bit ovog zakona. obzirom da se mnogi dosad nisu držali teme, a danas je stvarno lijep i sunčan dan, a nadležnost ovog ministarstva je i sport ću ja malo o ovom sportu, ali neću govoriti o HNS-u tu ne mislim na političku stranku nego mislim na Hrvatski nogometni savez. Neću govoriti o podmićivanju sudaca, o Vlatku Markoviću, Srebriću, Hajduku, Dinamu itd., govorit ću malo o rukometu. O rukometu gdje se evo tu nama u susjednoj prijateljskoj zemlji održava Europsko prvenstvo i gdje mnogi naši navijači upravo zbog blizine odlaze na utakmice hrvatske reprezentacije. I tada se desi jedan ovako nemio događaj gdje njihova imovina pa i oni sami budu pretučeni, imovina razbijena, a nažalost nadležno ministarstvo dakle ministar pa niti Vlada Republike Hrvatske pa niti predsjednik Republike Hrvatske uopće ne kažu ni A o toj činjenici. Podsjećam jedini koji je u ovom trenutku, a nismo htjeli u ime kluba HDSSB-a koji će podržati ovaj zakon, nismo htjeli tražiti stanku i prekidati sjednicu Sabora upravo iz razloga da nemamo onih 10 minuta hodanja tu po hodniku pa evo koristimo svoje zastupničko pravo da progovorimo i o ovom problemu. Jedini koji se ispričao je bio gradonačelnik Novog Sada, svaka mu čast. Međutim niti jedna institucija Republike Hrvatske koja vodi ovu zemlju nije našla shodno obratiti se **Šprem, Boris (SDP)** Gospodine zastupniče oprostite što vas prekidam, to nije točno. Reagirao je ministar Jovanović, vi to valjda niste ni pročitali. Ali molim vas. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Ja ne znam da li je reagirao, nisam dobio to, no dopustite mi da završim. No ni sa druge strane, dakle osim spomenutog gradonačelnika Novog Sada nije nitko našao shodno se ispričati hrvatskim građanima koji su doživjeli neugodnosti evo na pragu ulaska u EU. Nije Nije se ispričao niti njihov ministar vanjskih poslova, nije se ispričao niti njihov ministar sporta ili športa ne znam kako se to tamo kaže, ali nije se ispričao ni predsjednik države s kojim se malo pomalo ljubimo i družimo. S druge strane da se to desilo u Republici Hrvatskoj, da se to desilo na nekom prvenstvu, a imamo evo prvenstvo u malom nogometu, također Europsko prvenstvo, svi mediji bi brujali o tome. Zbog toga tražim da se sve nadležne institucije zatraže hitnu istragu bez obzira što je srpska policija pohapsila nevine i nejake huligane s one strane Dunava tražim da se ovaj slučaj ispita i da se sve institucije pobrinu o tome da li su ti građani, obzirom da će vjerojatno ići i na polufinale također sa Republikom Srbijom sa srpskom rukometnom reprezentacijom gdje se očekuje očekuje sigurno i veće divljaštvo nego što se desilo sada kad smo igrali s Francuskom, tražim da se i predsjednik Vlade i predsjednik Republike, a bogami i ministar sporta javno oglasi o tome i stane u zaštitu svih onih koji će ići u Beograd na polufinale sa Srbijom. /Upadica se ne razumije./… Nisam ja otišao ništa, ja sam uvijek u pravocrtnom gibanju, uvijek naprijed. Ne idem ni lijevo ni desno nego uvijek uvaženi zastupniče Habek dakle malo na ovaj zakon. Dakle, ovim Zakonom ponovno tvrdim se ne mijenja ništa bitno zato će ga Klub HDSSB-a podržati međutim, stanje u cjelokupnom školstvu se mora mijenjati i slažem se sa određenim zastupnicima koji su rekli da je i tu potrebno izvršiti određenu vrstu decentralizacije ali ne na način da se jedinicama lokalne samouprave stavljaju financijske obaveze nego je u tom putu potrebno napraviti fiskalnu decentralizaciju. I završiti ću kako sam i počeo, danas je to lijep i sunčan dan i dajte da to bude i u Beogradu, ne sumnjam da će Hrvatska pobijediti Srbiju u rukometu ali učinimo sve da svi oni koji će ići na tu utakmicu se mogu živi, sretni, čitavi sa svojim automobilima ili autobusima vratiti. Zahvaljujem. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Bilo bi dobro gospodine zastupniče da ste informirani kao što me podsjetila gospođa potpredsjednica Kosor. Ja sam rekao da je oštro interveniralo Ministarstvo obrazovanja gospodin ministar Jovanović, ali je prosvjed uložilo i Ministarstvo vanjskih poslova ja ne znam zašto ste vi to govorili kada to jednostavno nije točno. No, ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Željko Sabo.

i ispravljam da nitko nije reagirao vaš navod osim gradonačelnika Novog Sada.

zapravo cijelu svoju raspravu bazirao u potpuno krivom smjeru nije se držao teme, ali ja sam zaista željela ispraviti jedan dio koji ste vi već ispravili. vi već ispravili. On je u svojoj raspravi rekao da nitko od nadležnih institucija nije reagirao pa ja samo želim pročitati jedan citat: Hrvatski ministar znanosti, obrazovanja i sporta gospodin Željko Jovanović osudio je napad na hrvatske navijače u Novome SAdu te naglasio da očekuje da nadležne službe Republike Srbije brzu i učinkovitu istragu napadača na hrvatske navijače. Prema tome, da ste samo pročitali današnje novine znali biste da su službe reagirale.

tako agencije otkazuju put navijačima u Beograd, toliko je to žestoka intervencija naše Vlade i našeg nadležnog ministarstva, a predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza javno preporučuje da nitko ne ide na utakmicu u Beograd. Evo toliko o intervencijama naše Vlade i našega ministra kada se rukometa tiče.

Dalje, kada govorimo ne o rukometu nego o ovome tehničkom zakonu u kojem se mijenja sastav povjerenstva a zavisno od naziva državnog tajnika ili zamjenika ministra ili pak nekih drugih članova Ministarstva to je zapravo jedan obični tehnički zakon o kojem su mnogi od sugovornika ovdje raspravljali i o

o formiranju školskih odbora, načinu njihovog formiranja, čisto politika igra svoju igru i svoju ulogu u županiji i u gradovima koji također imaju koji su utemeljitelji ili osnivači osnovnih škola a županije srednjih škola. Dakle, radi se ponovno o jednoj centralizaciji i koncentraciji moći u povjerenstvu koje će pomoći i predlagati ministru imenovanje ravnatelja. Jasno da s obzirom kako je netko jučer rekao, čini mi se kolega Stazić, nama je narod dao povjerenje pa ćemo mi imenovati i povjerenstvo i odlučivati, jasno putem konačnog potpisa ministra o ravnatelju, što je ajde da kažem u neku ruku kako je bilo prije tako će se i nastaviti dalje. No, kada se govori o onome što je danas više bilo riječi negoli o ovome tehničkom zakonu, onda je Stjepan Radić davne 1904. godine rekao da naše škole, hrvatske škole ne smiju biti samo obrazovne ustanove nego prije svega odgojne ustanove. To je ta uloga škole za koju ja gospođo, nije nije državni tajnik, zamjenica ministra, a sudeći prema vašim raspravama u bivšem VI. sazivu očekujem jedan veliki napredak i podržat ćemo svaki vaš napor u tome smjeru. U svakom slučaju osim škola kako je rekao moj uvaženi prezimenjak don Ivan i obitelj kao edukator, a valjalo valjalo bi naći edukatore edukatora, ne samo onih koji su zaposleni u školama pedagozi i svi ostali, negoli čak i roditelje educirati u tom smislu kako bi taj taj segment, ne samo obrazovanje i stjecanje znanja negoli odgoj prije svega bio takav, dosegnuo taj stupanj kako ne bismo imali incidente da učenici tuku nastavnike, učitelje, to svi znamo da se događa ali ali nekakve sankcije koje su prije bile kada sam ja dobivao packe po ruci, tih sankcija više nema, kažu da to nije pedagoški ali nadam se da će putem ovoga, što smo danas u ovoj raspravi ali i ono što ste vi govorili u bivšem sazivu Sabora doći do nekakvih poboljšanja u tom smislu ili smjeru. Eto, hvala lijepo. Zoran (HDSSB)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Vidite uvaženi kolega ja sam jučer gledao nakon odlaska na jednu nezavisnu televiziju gledao gotovo sve informativne emisije pa čak i ove magazine i nisam ja primijetio nigdje tu osudu. Čak je u jednoj takvoj emisiji bilo govora čak i o titlovanju sprskih filmova, zašto smatram da je potpuna glupost i da ne treba gubiti vrijeme ni plaćati prevoditelja jer mislim da taj jezik vrlo dobro razumijemo. S druge strane nisam primijetio tu osudu, doduše ujutro nemam baš puno vremena čitati novine kao neki jer moram raditi, ali smatram čak i to a očigledno je istina da je to zakašnjela osuda jer i ministar i predsjednik Vlade, a i bogami i predsjednik Republike moraju promptno reagirati. Jer ja sam možda imao namjeru ići na polufinale, možda je i većina građana imala ići namjeru na polufinale ali ako nam institucije prvo Hrvatske države, a zatim i susjedne prijateljske države ne garantiraju sigurnost na jednoj rukometnoj utakmici tada se dosita postavlja pitanje, ne govirim sada o hrvatskim braniteljima koji ne smiju prijeći granicu jer će eventualno biti uhapšeni radi ratnih zločina ali govorim o navijačima dakle o normalnim ljudima koji vole rukomet koji vole sport, a nitko im ne smije garantirati sigurnost. Pa zbog toga još jednom apeliram jer nije dovoljno uputiti protestnu notu nego treba što hitnije reagirati i što hitnije garantirati sigurnost hrvatskim građanima koji idu kao turisti u susjednu državu. Bez obzira što piše kolegice na internetu i kada je to objavljeno. **Stazić, Nenad (SDP)** Nisam najbolje shvatio kakve veze ima ova replika sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ali možda će odgovor na repliku. Ispričavam se niste ovdje bili, mogu ja i ponoviti raspravu. **Stazić, Nenad (SDP)** Slušao sam ja. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Evo kolega Vinković vi se javite gradonačelniku Bača pa će vam on osigurati sigurnost kada budete išli na rukometnu utakmicu, a možete to preko kolege Sabe to ostvariti. Hvala lijepo.

Štovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo doministrice, dame i gospodo saborski zastupnici. Kao uvod osvrnuo bih se samo jednom rečenicom, ne bih ja puno optuživao Srbiju zbog toga što nije smirila svoje huligane, dok Hrvatska ne smiri svoje. Mi nismo u svojoj kući te huligane smirili, nismo napravili reda, pa zašto onda optuživati Srbiju da ona nije tamo nekoga spriječila da ne udari neki automobil. Prešao bih sada na ovu točku koja jest. Dakle, ovdje nema nikakve sumnje da se opet zbog politizacije cijelog odgojnog procesa nama predlaže promjena zakona kako se predlaže. To je suština ovog prijedloga, to je suština promjene ovog zakona i ništa više. To znači hoće se ukloniti bilo kakva prepreka jedna regula između ministra i njegovog imenovanja nekog ravnatelja kao što je sada bilo povjerenstvo. I ministar kaže imam pravo direktno imenovati ravnatelja bez ikakve kontrole, bez ikakve preporuke, nekih stručnih tijela i nekih stručnih ljudi. I to je krajnji cilj ovog zakona jer vidimo već u polunajveštaju mijenjat će se i Školski odbori, dakle i oni će postati relevantni u tom procesu. Nemam ništa protiv ako je to za ovu garnituru, ali smatram da bi trebalo zakone raditi za duže vrijeme. Jer doći će neka druga garnitura za 4 godine pa će oni čisto po svojoj volji mijenjati po političkoj volji mijenjati i postavljati ravnatelja. To mislim nije dobro nego je trebao ovaj proces kojim se išlo za depolitizacijom škola trebalo ga je poboljšati, nastaviti, oplemeniti itd. Ovdje se vraćamo na istu politiku kao što smo jučer razgovarali o Zakonu o sukobu interesa gdje se ukidaju sva ona nadzorna vijeća itd. ovo je ista politika. Pa sretno vam gospodo bilo s lijeve strane ili drugovi ali neće ovo dobro Hrvatskoj. Mene ne interesira može biti ravnatelj škole i Karl Marx, ali mene interesira što će moje dijete ili vaše dijete ili sva djeca u Hrvatskoj učiti u toj školi. U proteklim godinama napravilo se je dosta na planu materijalnog poboljšanja uvjeta rada itd., ali se ništa nije promijenilo u suštini opterećenja djeteta koje ide u školu. I ja tražim u ime djece u ime logike i u ime pameti da se smanji obim gradiva, obim gradiva koje jedno dijete mora u osnovnoj i srednjoj usvojiti na način da se ograniči i smanji težina školske torbe. Doslovno da se važu udžbenici na vagi ili vazi da se važu koliko to teži to školsko gradivo koje mora usvojiti i da se ograniči ovim koji tiskaju udžbenike broj stranica na koje mora biti gradivo povijesti jer je to 100 stranica ili 150. Dakle, da strogo ograničimo i težinu, volumen i obim koliko to može biti. Drugo, da se promijeni način i učenja i ispitivanja u našim školama kako u osnovnim tako i u srednjim školama, bez ikakvog stida i popuno uvjeren da sam u pravu svo učenje i svo ispitivanje u osnovnim i srednjim školama svedeno je na memoriranje napamet i na štrebanje, prisiljava se učenika da tako uči i da tako nauči i tako ga se ispituje. I što će nam onda informatika i informatizacija? To je demagogija sa naše strane blefiranje, licemjerje. Jer djeca moraju odgovarati učiti odgovarati po sustavu štrebanja memoriranja cjelokupnog gradiva jedne knjige od 300 stranica molim vas lijepo u osnovnoj ili srednjoj školi za jedan predmet. I nema odlične ocjene, nema petice ako to ne "izverglaš" ne "izverglaš" od prvog do zadnjeg slova ne izostavljajući nijednu riječ u nijednoj rečenici u cijelom tekstu, e onda je petica. A ako to pokuša učenik ispričati svojim riječima nema dvojka je, dobro si i prošao ako si dobio dvojku, ajde jedan itd. Dakle, Dakle, to je suština stvari. Isto tako problem broj tri je u našim školama da je u hrvatskoj nacionalnoj povijesti za sada osakaćena istina. Mi nismo našim učenicima u sadašnjem a pogotovo želim da se to u budućim generacijama predoči puna povijesna istina hrvatskog naroda, jer je ona zasada zatomljena našom politikom hrvatskog povjerenja koja je bila nužna, ali ta politika ta hrvatskog povjerenja pravila je kompromis koji je značio da je prešućena i sada nije dopuštena spoznati novim generacijama povijesna istina da su komunisti napravili velika zlodjela tijekom i nakon Drugog svjetskog rata i da zbog toga nitko nije sankcioniran. I da je po mom sudu najveći zločinac, Drugo svjetskog rata drug Tito da nije proglašen ratnim zločincem činjenica jest i posljedica takove politike da se jedan čovjek, gospodin Branimir Glavaš, koji mi ovdje kažemo da je kriv za dva čovjeka, nije ih ubio ali je kriv za dva i proglašen je ratnim zločincem i ovdje ga se bez stida svaki dan oslovljava ratnim zločincem i u zatvoru je. Pa ako je pravna država Hrvatske takva pa neka je tako, odslužit će kaznu, u redu. Ali nema smisla da mi prešućujemo onda povijesnu istinu, potrebu suđenja tražim kao saborski zastupnik otvaranja tog procesa u smislu međunarodnog nekog suda da se sudi drugu Titu da li je ratni zločinac ili ne. Ako je ratni zločinac ne smije imati svoj trg u našem glavnom gradu, a ako nije može. … /Buka u dvorani./… To je utvrđivanje povijesne istine. Samo vi pričajte, ali ćete govorit nakon isteka mojih 10 minuta. Dakle, imamo još velikih primjedbi ali zbog 10 minuta nije moguće sve izreći. Učitelji u osnovnim školama su potpuno nezaštićena populacija, potpuno nezaštićena populacija, bez ikakve mogućnosti obrane digniteta. Ne znam što je dignitet bio, dignitet Domovinskog rata sad je učitelja časti ili tako dalje. Svojih ljudskih građanskih prava, učitelji nemaju prava, ugrožena su njihova osnovna ljudska i građanska prava pred nasrtajem različitih vrsta, ja ih ne bih sad ovdje nabrajao koja su to sve nasilja koja im ugrožavaju prava, ali oni se nemaju mogućnost braniti, izloženi su medijskom linču i ono što bi mogli u okviru ove regulative ne usuđuju se poduzimati u smislu kaznenih mjera jer će doći u medije kao takovi i takovi. Dakle, tražim stroža pravila ponašanja u kućnom redu škole i onda uopće nije važno tko je u školskom odboru. Može biti recimo, evo sad predsjeda našim Saborom, ja bih stavio 6 dopredsjednika Sabora u vidu kopije Stazića. Mene ne interesira, ali se treba znat, ako je jedan učenik napravio to i to da slijedi onda to i to. I samo toliko. Znači totalnu depolitizaciju školstva. Hvala lijepo. ova vaša rasprava izazvala je čitav niz replika. Ali prije toga jedna obavijest, a to je da je u 10 sati i 44 minute isteklo vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta. Idemo sada na replike. Prvo kolega Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvaženi kolega, moram priznat da će vama teško bit replicirat. Tako da vi imate šta pitat, kolega Lučin. Spomenuli ste težinu školske torbe, pa ne znam sad da li je to opet neki nesrazmjer ovaj kod vas u klubu, ali sjetite se ako ste gledali, nosio sam ja školsku torbu koju niste htjeli primiti i vidjeti koliko je teška. tiče Karl Marxa, nemojte da on bude baš ravnatelj u školama, mrtav je, a i ta politika je već odavno mrtva. No ono što ste rekli na početku prilično ovako odudara od svega. Naime, hrvatski huligani na stadionu su problem Hrvatske i oni se rješavaju putem jednog zakona koji se zove Zakon o sprečavanju sukoba nereda na stadionima itd. i ne možete ih dovoditi u istu razinu s onim što se desilo sada u Republici Srbiji Republici Srbiji gdje su napadnuti hrvatski građani. Za vašu informaciju, onih 12 koje je obradila Srpska policija su pušteni jutros, vjerojatno će ponovno dočekivati te automobile s hrvatskim registracijskim oznakama i bacati kamenice. Nedo Bog da napadnu s nečim drugim. Dakle ponavljam, tražim od institucija Republike Hrvatske da zaštite svoje građane. A što se tiče Marxa, Engelsa, Lenjina, Tita, to ja ostavljam vama pa se vi njima pozabavite. Ovo je ipak 21. stoljeće. Druga replika, uvažena zastupnica Tanja Vrbat. obraćate kao drugovi i drugarice onda ću ja vama benevolentno reći druže Marasović. Drago mi je da ste rekli o težini školskih torba jer upravo je Vlada koju je vodila vaša stranka utrostručila i udvostručila težinu tih torbi po mojem osobnom mišljenju radi pogodovanja izdavačima, a ne kvaliteti našeg obrazovanja. A što se tiče druga Tita samo želim komentirati sljedeće. Ne bi ni mi iz Istre ovdje sjedili, a vrlo vjerojatno ni vi iz Dalmacije da nije bilo tog čovjeka. Čut ćemo i odgovor na repliku.

na protekla dva mandata, to možemo računat od '45., ako hoćete i ranije, školstvo je uvijek školstvo, da je napravilo dosta, da, da, i prije '90.-te napravljeno je niz škola novih, zašto ne, ali da se nikako ovaj problem težine torbe nije rješavao i ja smatram da se nije rješavao ni u protekla dva mandata. A kolegice ispravljam vaš netočni navod, činjenica jest da je NDH i Pavelić da su otpisali akte o predaji Dalmacije i Istre, to je točno, ali Istra je bila i prije Pavelića i NDH pod Italijom, ali je činjenica da je Dalmacija reintegrirana u NDH, u Hrvatsku i prije dolaska partizana. Prema tome, nije drug Tito vratio Dalmaciju pod hrvatsku jurisdikciju nego je to NDH i Pavelić već vratio Dalmaciju i sve ono, samo je Istra ostala. … /Buka u dvorani./… Malo učite povijest, treba vam. Iduća replika, uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa kolega, vaš uvodni dio kada ste počeli i osudili huligane svake vrste ovdje i preko grane mislim da je bio i to je nešto što se moramo i dalje biti u fokusu našeg zanimanja kako kod kuće, ali jednako tako i oštro kao što je Vlada i reagirala i kada se to dogodi van granica Republike Hrvatske. Mislim da borba protiv huliganstva ima itekako veze i sa ovom temom o čemu danas mi raspravljamo. Zato zaista veseli ovo što je Vlada obećala da će u naše škole od najranije mladosti, od onih malih nogu učiti i educirati ljude jer nismo se nitko naučili niti rođeni učili za demokraciju, da se svi sukobi rješavaju na mirni način, razgovorom, argumentima i da konačno budemo zreli, da prihvatimo i drugačije, različitosti. To je uvijek bogatstvo. Iz te različitosti i iz argumentacije sigurno uvijek nikne i jedna nova vrijednost. I kad tako, dakle odgajamo mlade onda ćemo dakle i mi nešto i stariji nešto naučiti i zato ovaj drugi dio vaše rasprave je bio posve nepotreban, bez imalo ambicija da se vraćamo u ta neka prošla vremena. Treba ipak napomenuti već kad ste ih spomenuli da ste zahvaljujući tome vi postali liječnik, a da je vrlo izvjesnija, ako je išta izvjesno da biste prije bili možda nešto drugo, možda pastir ili nešto drugo da niste koristili te mogućnosti. I ono što je bilo dobro da konačno kao građani zaista osudimo u našoj prošlosti. Imamo snage za to. Sve što je bilo loše, a sve što je bilo dobro je naše bogatstvo i da s time, ne samo da se ponosimo nego da to i razvijamo sutra kao Hrvatska u Europskoj uniji. Jer mi smo bili socijalna država i Hrvatska može opstati jedino ako bude socijalna država. Hvala. uvažena saborska zastupnice gospođo Antičević, ja sam postao liječnik zahvaljujući svojoj pretpostavljam prosječnoj pameti, velikoj upornosti i velikom radu i mojim roditeljima. I ništa mi prošli sustav nije da, ali ja ne vičem protiv tog sustava. Tri kuće mi je u Splitu rušio, a izbacio me iz studentskog doma 1972. Kad sam pitao, išao sam tamo u Fakultetski odbor saveza komunista šta sam napravio. Pa nisi, ti si pričao, nisi ništa, ali eto tamo puno pričaš. To je bilo obrazloženje. Izbačen sam sa Šarengradske. Prema tome, nisu mi ništa poklonili. Ali ne tužim se. Nije bio loš sustav školovanja. Ne mislim da bi ga trebalo napadati. Iduća replika zastupnica Ivanka Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ma kolega Marasović, želim vam replicirati jer sam ja drugačije shvatila onaj dio vaše, ispričavam se, rasprave o težini školske torbe. Naime, moram vam reći da je ministarstvo u proteklom mandatu nekoliko puta izmijenilo Zakon o udžbenicima. Kolege koji su ovdje bili to znaju. Upravo na tragu onoga da se spriječi svaka manipulacija trgovanjem udžbenika i da se spriječi taj koruptivni dio kod udžbenika. Ali mene brine nešto drugo. Vi ste započeli jednu dobru temu. Problem kurikuluma i nacionalnog i školskog. Govorit ću dalje sada nastavno, nastavni planovi i programi jer je još uvijek ta terminologija u školama Naime, mene brine nešto drugo. Najava ministra Jovanovića za uvođenje još dva nova programa u naše škole, a to je program zdravstvenog ili seksualnog odgoja i program građanskog odgoja. Hoćemo li mi kao šira obrazovna javnost imati širu raspravu o tome ili ćemo ovim mladim ljudima koji nas danas na galeriji gledaju uvesti dva nova predmeta bez da pitamo je li onih 15, 16 ili 17, čak 17 kolege u srednjim školama previše za ove školske torbe i za ove mlade ljude. Hoćemo li preko noći uvesti dva nova predmeta, jer čini mi se da smo upravo na tragu toga po najavama sadašnjeg ministra. Hvala lijepa. Iduća replika, uvaženi zastupnik Valter Boljunčić. se ne razumije./… i Drugi svjetski rat, antifašistička borba itd. budući da ja sam iz Istre. Mislim da je gospođa Tanja Vrbat već rekla ono što mi smatramo tu ne bih replicirao. Očito su naši stavovi dijametralno suprotni. Što se tiče torbe ja bih se na jedan drugi dio replicirao. To je bilo govora o tome da se danas mora napamet sve znati da bi se dobilo 5 i koliko je teška torba. Mi danas jesmo u 21. stoljeću, dakle sa informatičkom opremom to se može svesti na jedan laptop koji malo teži, sve je unutra. Ali činjenica da se treba sve znati napamet za pet jednostavno nije točna i ona ukazuje na sva dostignuća da ipak osoba koja predaje, predavač najbitnija. Ima od, dakle jako dobrih do jako loših. ja smatram da ovakva priča nije u redu prema onima koji se trude da tu djecu upoznaju sa malo više stvari nego što jesu. Još uvijek smatram da je, dakle živ predavač osoba, a ne nekakve samo kompjuteri veoma bitna i da u tom smislu treba gledati da se razredi smanje na oko 20 učenika, a ne na 30. I da o predavaču kao osobi najviše ovisi o tome koliko treba znati, što treba znati i on je osoba koju ustvari školuje ova država i ulaže dosta novaca da bi znala prenijeti svoje znanje na drugog. Prema tome, mislim da je centar toga da nije istina da se mora bubati na pamet, a o tome koliko treba učiti i što treba učiti koji su rezultati su profesori najbitniji. Zato treba posebnu pažnju posvetiti profesorsko, dakle zvanje je nekad bilo dostignuće, a danas na žalost puno ljudi niti ne želi ići u profesore. Hvala. I posljednja replika, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Gospodine Marasović, jedan od najljepših trgova u Hrvatskoj točno je da nosi ime Josipa Broza Tita, maršala čak Tita što je zaista apsurd s obzirom na kontradiktornu ocjenu i povijesnu ocjenu njegovog lika i djela. Zato i ja podupirem akciju "Krug za trg" za promjenu imena toga trga, a s obzirom na ulogu toga druga da nije bilo njegovog djelovanja ne bi bilo društva političkih zatvorenika danas koje je brojno, a i Hrvatska bi imala priličan broj više stanovnika nego što ih danas ima, i Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Nadalje, kad ste govorili o školskim torbama i njihovoj težini onda bi i one koji su odobravali izdavanje školskih udžbenika, gomilanje predmeta, cijepanje nekih predmeta itd. pa izdavače školskih udžbenika trebalo da ne kažem tužiti za mnogobrojne skolioze, a znate i vi i ja što je to, djece koji su to i zadobili upravo iz ovoga razloga. Što se tiče fizičkog nasilja ili dostojanstva, pardon prije svega nastavnika, učitelja naših, edukatora kako reče moj prezimenjak zaista je je to jedna tema koja je pomalo skrivena. Jer ti ljudi koji su i fizički zlostavljani, dakle učitelji oni ne smiju ni izići sa istinom u javnost. Bili bi osuđeni ili bi došli u konflikt sa roditeljima, pa bi onda se istraživala istina i tko zna kakva bi reakcija bila. …/Upadica Stazić: Vrijeme./… Eto hvala vam lijepo. Replika je bila. Ipak imamo još jednu repliku, kolega Šima Đurđević. Izvolite. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa cijenjene kolegice i kolege, gospodine Marasoviću. Odgojno obrazovnom sustavu bio on u osnovnim ili srednjih škola uvijek ima mjesta za poboljšanje i jednog i drugog sustava koji je sada na dnevnom redu. Vi u svojoj raspravi ste se dotaknuli i rasterećenja učenika, dakako da tome treba težiti da rasteretimo učenike. Nije u pitanju težina te torbe, učeničke torbe našeg učenika prvog ili drugog razreda, ali ste vi jedan segment, zašto sam se i javio za raspravu, dotakli kad se tiče ocjenjivanja. Postoje pravilnici o ocjenjivanju koji su na snazi u našim osnovnim i srednjim školama i velika većina naših kolega koji rade u školama drže se toga pravilnika. No međutim, problem je po meni u zadnjih 20-ak pa i 30-ak godina da učenik ne uči za znanje nego za ocjenu. Što je tragedija. Hvala lijepo. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Uvaženi zastupnik Željko Reiner, izvolite. gospođe i gospodo. Ja mislim da je zapravo predlagač zakona uspio u onome što je htio jer se ova cijela rasprava ne vodi o suštini ovog prijedloga zakona nego smo uspjeli dotaknuti se i poznatih podjela od 2. svjetskog rata do bullinga u školama, do težine školske torbe itd., čini mi se da je iz fokusa interesa negdje pobjeglo ono što se zapravo ovdje predlaže. Predlaže se jedna promjena zakona koja je vrlo brza, ne znam zašto se s time toliko silno žuri jer sam meritum stvari je riješen uredbom i nije razlog to da se tako treba po hitnom postupku raditi ono što se radi ovim zakonom. A ovim zakonom se, i ja želim vrlo jasno skrenuti pozornost na meritum stvari jer zakon nikako, ova izmjena nije samo tehničke prirode nego je ona itekako suštinske prirode, dakle ovim zakonom se želi svesti to da odlučivanje o ravnateljima škola bude u ruci jednog čovjeka. Prije je postojalo povjerenstvo, povjerenstvo koje je doduše imenovao opet ministar, ali u najmanju ruku je je postojalo to povjerenstvo. Sada se sukladno svemu ovom što se zbiva naravno u ovoj sabornici opet svodi na moć, vlast, pojedinca umjesto da se postupa točno suprotno onome što je bilo deklarirano pa što je i koalicija vladajuća predizborno obećavala. Dakle decentralizacija, depolitizacija itd. Ja sam očekivao da će prijedlog prvo biti kompleksniji, da će se dat malo vremena više mjeseci napraviti prave, suštinske izmjene zakona koje su uistinu vjerojatno i potrebne koje će dovesti do boljeg školstva, do boljeg upravljanja školama itd., ali da će se ići točno u suprotnom pravcu. Da ako nismo bili zadovoljni sa time da postoji neko povjerenstvo koje je na kraju ionako ovisilo više-manje o ministru, ne da će se moći da će se moći koncentrirati u rukama ministra nego da će se otići u drugom smjeru. Zaklinjemo se uvijek u decentralizaciju, depolitizaciju itd., da će se otići u smjeru toga da se stvori možda neko neovisno tijelo koje bi isto tako procjenjivalo kvalitetu kvalitetu onih koje školski odbori predlažu za ravnatelje pa možda stručno neko tijelo itd. Umjesto toga imamo nešto što držim da je korak značajan natrag, da opet vraćamo vlast u ministarstvo u ruke ministra i on pojedinac dakle će odlučivati o svim onim ravnateljima, da li mogu biti ili ne mogu biti u RH. Naravno da uvijek postoji mogućnost da prosvjetna inspekcija kaže da taj netko ne valja pa da onda eventualno o tome ovisi hoće li netko ostati ravnatelj ili ne, ali podsjećam opet i prosvjetna inspekcija ovisi o tom istom ministru. Prema tome, umjesto da idemo u jednom drugom smjeru koji sam ja barem očekivao da će se ići vraća se natrag, vraća se moć u ruke jednog čovjeka. Naravno da pitanja koja su danas ovdje otvorena i koja se nerijetko svode na to da bismo mogli i morali poboljšati naše školstvo, a posebice curicullum su hvalevrijedne. Ja očekujem da će se to i dogoditi sa pravim i suštinskim promjenama zakona i drugih drugih akata koji to prate. No međutim, ako su već bila dotaknuta pitanja curiculluma onda ja moram otvoreno reći da mene izuzetno smeta npr. u curicullumu osim svih ostalih stvari i to da je recimo Domovinski rat gotovo marginaliziran, rata, odnosno nakon početka Domovinskog rata zapravo o njemu dobivaju podjednake informacije kao o Napoleonovim ratovima otprilike i podjednako im je to daleko. Da primjerice da smo pitali ove mlade ljude koji su bili do prije koju minutu gore na ovoj galeriji tko je recimo Blago Zadro ili tko je Josip Jović ja vam garantiram većina od njih ne bi uopće znala tko su ti ljudi jer nažalost o tome ne slušaju u školi i postoji postoji jedan cijeli niz naravno drugih stvari koje bismo mi u sadržajima mogli popraviti i ja se nadam da ćemo ih popraviti. No međutim, skrećem ponovno pozornost na to, o tome se uopće ne govori u ovom prijedlogu zakona. Ovaj prijedlog zakona se svodi samo na to da će ministar i isključivo ministar potvrđivati ono što predlože školski odbori. Hvala vam lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama kolega Reiner. Evo vaša rasprava je potakla čak 4 kolega da se jave. Najprije za ispravak netočnog navoda kolegica Ana Komparić Devčić. **Komparić Devčić, Ana (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege pa malo me iznenađuju ovakve rasprave zato što ja se nadam da oni koji se uključe u ovakve rasprave dobro znaju ili sudjeluju ili barem su pročitali kako funkcioniraju dakle izbori ravnatelja. Vi dobro znate da školski odbori pojedinih škola raspisuju dakle natječaje, da isto tako ti isti školski odbori otvaraju pristigle zamolbe i isto tako imenuju, odnosno predlažu dosada je to bilo dakle toj nekoj međukomisiji prijedlog dakle za izbor ravnatelja, a onda je ministar imenovao, odnosno potvrdio dakle prijedlog školskog odbora. Sada imamo situaciju da isto imamo školske odbore koji su sačinjeni od 7 članova i isti taj školski odbor po istoj proceduri predlaže dakle ministru, a ako ste jutros dobro slušali našeg ministra onda je ministar lijepo rekao da će postojati i dalje ljudi koji će dakle isto tako komisija koja će predlagati njemu kandidate za izbor ravnatelja, odnosno ono što školski odbor predlaže i dalje će postojati **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme kolegice, vrijeme. **Komparić Oprostite, dakle ovo je bio ispravak netočnog navoda, ali imat ćete sad 3 prilike za odgovor. Najprije replika kolege Damira Tomića. Evo kolega Rainer ponoviti ću ovo što je kolegica rekla pa slobodno možete replicirati meni, dakle i na Odboru za obrazovanje smo načeli ovo pitanje i potpuno mi je nejasno da je kolegama iz HDZ-a ovo apstrakcija nekakva, potpuno mi je jasno što je kolegica rekla, pa ne bih ponavljao taj strah kojim plašite, obmanjujete javnost, pričamo o centralizaciji moći u rukama jednog čovjeka, u ovom slučaju ministra je potpuno neopravdano. Kada je školstvo u pitanju znamo kako se biraju ravnatelji i znamo u čijim rukama je moć centralizirana, to sigurno nije ministar. Hvala lijepo. Kolega Reiner odgovor na repliku. osobne suglasnosti ministra nitko neće moći biti ravnatelj. Do sada je postojalo povjerenstvo koje je davalo mišljenje sada tog povjerenstva u Zakonu više nema. Hoće li ministar svojom dobrom voljom voljom i razumijevanjem problema nekoga zadužiti da mu pripremi materijale ili neće, to je njegova osobna volja, on to hoće napraviti, možda neće napraviti, jedan ministar će to napraviti, drugi ministar neće to napraviti, mi ne pravimo sada ovaj čas Zakon niti za ovog sadašnjeg ministra, niti za bivšem ministra, mi pravimo zakon Republike Hrvatske. Hvala lijepa.

gdje bih također se složio da ovakav način izmjene Zakona, dopune već kako je nazvan, nije dobar. ministar se treba baviti nekim drugim stvarima a ne da se on bavi imenovanjima, što to znači da ponovno vraćamo cijeli sustav u ruke jednog čovjeka, zašto smo školske odbora upravo birali, zato da bi ljudi sa terena, koji poznaju i ravnatelja i taj cijeli sustav koji na lokalnoj samoupravi, regionalnoj samoupravi upravo ti ljudi ocjenjuju i daju suglasnost onim ljudima, kapitalnim onim ljudima, kapitalnim ulaganjima, u školstvu potrebama razno raznima kako bi na takav način unaprijedili školstvo. Zašto sada ministar u Zagrebu zvao se ovako ili onako mora biti čovjek koji će biti kapo i dati svoj potpis da bi tamo netko bio ravnatelj. To je suludo, umjesto da idemo i da širimo demokratizaciju i u školstvu i svim ustanovama mi na ovaj način smanjujemo mogućnost odlučivanja i dajemo odlučivanje u ruke politike. Gospodo ovo nije prvi prijedlog, ovo je školstvo. Jučer smo razgovarali o drugim problemima gdje centralizirate vlast još više nego što je ona danas. A u biti trebalo bi ju dati na upravljanje onim tijelima koje su ljudi u lokalnim razinama izabrali i da najbolje ocijene one ljude koje najbolje poznaju. Ministar ne pozna 98% ravnatelja u Hrvatskoj, stoga poštovani prijatelji što mi to radimo, vraćamo se u prošlost umjesto da se ministar bavi kako i na koji način unaprijediti školstvo i sve ono što je do sada manjkavo. Hvala

Da sam u pravu je dokaz to što uopće nema odgovora na repliku, možda ćemo sada čuti jednu pravu repliku kolegice Sunčane Glavak. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, dakle jednostavno rečeno kolega Reiner kao što ste na drugi način rekli mi se ovdje bavimo kadroviranjem. Ja bih se željela nadovezati ovdje smo čuli nešto o tome i smatram da bi se Ministarstvo trebalo baviti nekim prečim problemima, kolegica Lugarić znati će o čemu ću sada govoriti. Dakle, ja dolazim iz Međimurske županije i tamo živi preko 15 tisuća roma i mislim da je to jedan od većih problema kojima bi se trebalo Ministarstvo baviti a ne kadroviranjem. Kolegice i kolege reći ću jednu drugu stvar, netočno bilo izrečeno da primjerice da ukoliko dijete ne dođe u školu da se svi ustrče i da centri za socijalnu skrb pitaju zašto toga djeteta nema. Reći ću vam da je isto tako u slučaju romske djece i da primjerice u Međimurskoj županiji 84% ukupne socijalne pomoći odlazi upravo na romsku populaciju, 1200 prvašića ima trenutno roma u Međimurskoj županiji i mislim da je to pitanje kojim bi se trebali baviti a ne pitanjem tko će biti ravnatelj ovdje ili ondje. Kada smo već kod ravnatelja u Međimurskoj županiji ima sjajnih ljudi, sjajnih ravnatelja koji upravo rade i ravnatelji su u školama gdje je većina romske populacije, malih učenika, koji žude za znanjem i kojima treba pružiti prigodu za njihovu potpunu integraciju. Mi se ovdje bavimo kadrovima umjesto da se bavimo suštinom problema. I još za kraj želim reći da su njima osigurani i prijevoz, topli obrok i naravno da nije točno da se o njima nitko ne skrbi. Ponavljam, 15 tisuća roma, 1200 prvašića u Međimurskoj županiji, kolegice i kolege mislim da je to tema o kojoj moramo razgovarati. Hvala lijepa. Nije ovo bila prava replika jer kolega Reiner o romima nije uopće govorio, prema tome, priliku da se javimo za raspravu imamo svi i bilo bi dobro da se držimo što je moguće više Poslovnika, će nam jednostavnije raditi. Dobro, nastavljamo sa raspravom, uvažena zastupnica Nada Turina Đurić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice, kolegice i kolege. Najprije bih konstatirala ne znam da li je netko primijetio da je na našoj galeriji prije nekih 15-tak minuta bilo 50 50 ili 60 učenika koji su na žalost dobrim dijelom pratili ispolitiziranu raspravu i nisam sigurna da smo im kao zastupnici dali pravi primjer da se u svojim životima moraju baviti sa sadržajem a ne politizacijom kao što smo mi na žalost svojim primjerom dali krivi primjer. Ali bih ja sada konkretno o ovom zakonu zakonu i ono što se kaže suštini ovog problema vezano za izbor ravnatelja odnosno poziciju školskog odbora u tom sustavu odlučivanja. Naime, jučer smo imali upravo raspravu o nadzornim odborima odnosno upravljačkoj strukturi u trgovačkim društvima i sasvim je jasno dana poruka da ova Vlada i nadležna ministarstva žele upravljati sustavom. Ako su nadzorni odbori ti koji nadziru i upravlja radom trgovačkih društava u pretežnom vlasništvu RH odnosno gdje je Vlada osnivač onda je slična situacija i sa školskim odborima u institucijama školstva na području RH, gdje je slučaj da su osnivači gradovi i županije. Ono što je apsurd cijelog tog sustava znači da oni koji su osnivači koji su direktno odgovorni i neposredno odgovorni za upravljanje tim institucijama imaju manjinski broj članova odbora odbora što mislim da nije sasvim normalno. Dalo bi se razgovarati o tome na koji način i koji kadrovi bi trebali biti članovi tih školskih odbora da bi spriječili politizaciju takvih struktura, međutim čini mi se da bi županije odnosno gradovi koji su osnivači trebali imati mogućnost upravljanja kroz školski odbora s obzirom da školski odbor ima velike ovlasti. A sada je situacija takva da školski odbori izglasavaju tajnim glasanjem znači izbor ravnatelja, a da osnivač nema pravo ni na mišljenje. Znači da se institucija koja je odgovorna za poslovanje te ustanove ni ne pita da li je suglasna ili nije suglasna sa izborom ravnatelja. Inače iz prakse znam da je osnivač najčešće preskočen uopće u komunikaciji o sadržaju školstva o programima u školama, da se najčešće vrši komunikacija direktno znači između škola i ministarstva i da najčešće osnivači budu samo obaviješteni o određenim odlukama koje se u u toj komunikaciji donose. Zašto sve ovo govorim? Zato jer je napravljen svojevremeno upravo u vrijeme koalicijske vlade u vrijeme vlade gospodina Račana prvi korak u decentralizaciji i svi smo to pozdravili. Osnivačka prava su dobili gradovi, veći gradovi i županije. Međutim, onaj sljedeći korak u kojem su upravo ti osnivači trebali preuzeti veću odgovornost veće ovlasti, ali naravno i sredstva da upravljaju tim sustavima, to se nažalost u svih ovih desetak godina nije dogodilo i mislim da to nije dobro i da je tu suština problema. Da je rješenja problema da se taj sustav prije svega sustav osnovnog školstva i odlučivanja o njemu spusti na razinu lokalne odnosno regionalne regionalne samouprave. Isto tako sasvim je jasno da građani odnosno svi dionici koji su u tom sustavu građani, učenici, roditelji, to smo svi mi, njihovi su interesi odnosno njihove su primjedbe na cijeli sustav uglavnom fokusirane upravo na osnivače, znači na gradove, na općine. Znači ako škola ne izgleda dobro ako nisu popravljena vrata, ako se dešavaju ekscesi u školama, nasilje, sve je usmjereno prema prema osnivaču, a osnivač ima relativno male ili nikakve ovlasti da u toj školi napravi reda i da uspostavi sustav koji koji je ciljan koji bi se želio. Ovdje se je naravno rasprava proširila i moglo bi se puno govoriti o školstvu pa su kolege iz HDZ-a govorili o velikim pomacima koji su se dogodili u našem školstvu, ja sam evo nažalost bila korektno sudionik cijele te priče jer sam bila na takvoj funkciji, pa znam šta se događalo. U jednom trenutku uistinu smo se ponadali, u jednom trenutku smo imali besplatni prijevoz za naše srednjoškolce, odnosno uveden je počelo se sa prvim razredima. Jedno vrijeme smo imali besplatne udžbenike. Da li je taj sustav bio najbolji? O tom po tom, ali sigurno da neki vid besplatnog dobivanja udžbenika i sredstava za rad u školama mora biti dostupno da ne kažem besplatno. Bio je vidljiv i jedan pomak svojevremeno u ulaganju u visoko školstvo, pa su pokrenuti veliki projekti. Konkretno upravo od kuda ja dolazim iz Rijeke, znači ulaganje u sveučilišni kampus. dobar dio svega toga je u zadnje dvije godine suspendiran, znači sva su ta prava ukinuta, nije se održalo obećanje da će se srednja škola učiniti obveznom jer bi naravno iz te odluke proizašla proizašla neka prava i učenika i njihovih roditelja uključujući konkretno i besplatan prijevoz. Sve su to teme o kojima ćemo mi sigurno i moramo ovdje razgovarati, to su neki osnovni preduvjeti da unaprijedimo naš sustav školstva, ali mislim da je prvi sljedeći korak i ono što ja se nadam da će naša Vlada i naš ministar predložiti, to je daljnja decentralizacija i komunikacija u ovom trenutku sa osnivačima, sa terenom, sa školama, na koji način što kvalitetnije unaprijediti unaprijediti cijeli sustav. A što se samog imenovanja ravnatelja odnosno eventualne suspenzije odluke školskog odbora od strane ministra, to je u stvarnosti do sada bilo tako znači ministar je to mogao suspendirati. Kako je radilo sadašnje povjerenstvo koje je bilo na snazi do sada svi vrlo dobro znamo iz prakse. Prema tome, ništa se ovdje ničija se ništa se ne uzurpira što se već nije svojevremeno moglo uzurpirati ako se je htjele, a mi vjerujemo da ministar neće koristiti to pravo pogotovo što je i da će unutar sustava ministarstva uspostaviti tijelo koje će mu meritorno dati preporuke u eventualnoj odluci da se neki od ravnatelja suspendira. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo jednu repliku, kolegica Ivanka Roksandić. Izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa uvažena kolegice, vi ste na samom svom početku izlaganja rekli nešto što upravo upravo govori o tome da želite sve ispolitizirati, dakle da sve želi biti u rukama politike. Rekli ste da je promjena ovih zakona o kojima govorimo u posljednja dva dana, a to je promjena u u članovima nadzornim odborima upravnih vijeća potvrda da ova Vlada želi upravljati sustavima pa na tragu toga želi upravljati i sustavom obrazovanja. Upravo cijela ta priča ne može stajati u području obrazovanja. Rekla sam da smo se i u prošlim mandatima zalagali za depolitizaciju školstva jer ono tako mora biti organizirano. Cijelo vrijeme govorite o povjerenstvu koje po vašem saznanju nije radilo ili je radilo. Mi nekih takvih saznanja nemamo. Nije sporno hoće li ministar ili ministar daje suglasnost, jer on je i sad u ovom zakonu važećem davao. Ali u obrazloženju koje je dalo ministarstvo na članak 1. izmjena i dopuna zakona stoji: ministar će i nadalje davati odnosno uskraćivati prethodnu suglasnost pri imenovanju ravnatelja školskih ustanova u istom postupku i u istim rokovima, ali bez prethodnog prijedloga navedenog povjerenstva. Zašto onda nismo išli na ono što je ministar ovdje danas u svom uvodnom izlaganju rekao da će on ipak imenovati to povjerenstvo. Možemo li mi vjerovati da će on to imenovati. Moglo je to ostati u zakonu da će ministar podzakonskim aktom imenovati to povjerenstvo. U ovom slučaju ovo povjerenstvo je u potpunosti ukinuto. Hvala vam. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Nada Turina-Đurić. **Turina-Đurić, Nada (HNS)** Poštovana kolegice, ja se uistinu nadam da ćete za ovo obećanje gospodina ministra imati vrlo brzo priliku ga ponovo pitati kad dođe u sabornicu. Hvala lijepo. Čut ćemo još jednu raspravu, bit će to 5-minutna rasprava u ime kluba HDSSB-a. Uvaženi kolega Zoran Vinković. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Uvažena zamjenice ministra. Klub HDSSB-a će podržati ovaj zakon jer kao što sam i rekao u pojedinačnoj raspravi, bit ovog zakona i imenovanja ravnatelja se ne mijenja, isto tako ni razrješenje ravnatelja. Obzirom da je dosadašnje povjerenstvo također bilo, ruku na srce, i nemojmo se lagati u oči, bilo također jedan politički organ koji su činili državni tajnik, ravnatelj u ministarstvu i ravnatelj Prosvjetne inspekcije. ovim prijedlogom zakona umjesto prijedloga tog povjerenstva na prijedlog školskog odbora ministar potvrđuje izbor ravnatelja. Budimo svjesni da u dosadašnjoj praksi niti jedan ravnatelja nije bio nepotvrđen, osim ako su mediji iščeprkali nešto što se kosilo sa moralom u društvu i da nije bilo nikakvih, nikakvih, a ja uopće ne sumnjam da će i sada biti političkih obračuna, obzirom na to da su školski odbori sastavljeni od različitih političkih opcija, posebno od predstavnika osnivača. odgovori na određene ovdje rasprave, smatram da je dobro da uz ovih 7 članova u svakom slučaju u školski odbor uđu i 2 predstavnika jedinice lokalne samouprave na čijem području je škola, a nisu osnivači obzirom na svoje financijske mogućnosti. Drugo bilo je, u svakom slučaju zahtijevamo od ovog ministarstva da pronađe način pa evo i u ovom proračunu za 2012. godinu kako bi se mogao ponovno osigurati besplatni prijevoz svim učenicima kako osnovnih tako i srednjih škola, kao i besplatni udžbenici za obrazovanje koje je obavezno. Samo spuštanje na lokalnu razinu koju određeni zahtijevaju mora biti praćeno i fiskalnom decentralizacijom i nepobitno, a to je i posao cjelokupne nove Vlade. Ovaj omjer, sramotni omjer poreznih prihoda koji se slijevaju u državni proračun i poreznih prihoda koji se slijevaju prema jedinicama lokalne samouprave mora biti promijenjen. Podsjetit ću da je taj odnos sada 92% u korist države i državnog budžeta, a svega 8% cjelokupnih poreznih prihoda ide prema jedinicama lokalne samouprave. Mora se mijenjati u ovom trenutku bar na 30% za jedinice lokalne samouprave, 70% prema državi kako bi upravo i jedinice lokalne samouprave mogle sudjelovati i mogle se brinuti o svim poslovima koji su vezani za nadležnost. Dakle decentralizacija da, ali isto tako i nepobitno fiskalna decentralizacija. I na kraju evo dok mi raspravljamo djeca i dalje lome kičme pod onim teškim torbama na putu u Hrvatsku znanja i stoga ne treba biti lažni licemjer. Imali ste šansu i vaša predsjednica stranke i Vlade je mogla vidjeti koliko je teška ta torba koju djeca nose na svojim leđima, ni ju je htjela prihvatit. To je bila ona ružičasta torba sa negdje oko 12 kg za 2. za 2. razred osnovne škole. Na samom kraju još jednom apeliram na ministarstvo, na Vladu i na predsjednika Republike Hrvatske i da netko krivo ne shvati, ovo se moglo desiti u Mađarskoj i u Kanadi ja bi isto reagirao i HDSSB bi isto reagirao. Ali zaštitimo naše građane, naše građane, hrvatske građane od ispada koji su mogući već danas, već sutra jer mnogi će krenuti put Beograda, krenuti bodriti hrvatsku rukometnu i nemojmo kasniti dva dana. Budimo jasni i glasni u tim zahtjevima jer to je jedino što možemo napraviti ne samo na ovom putu u Europsku uniju nego moramo jasno i glasno zahtijevati i od Vlade Republike Srbije da zaštiti hrvatske građane… **Stazić, Nenad

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. U ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Vlade Republike Hrvatske doista zahvaljujem na ovoj raspravi koja je u nekim svojim dijelovima išla izvan samih opsega ovih planiranih izmjena. Naime, želim vrlo jasno i na samom početku mandata utvrditi, da ono što, da se nadam da ćemo se uspjeti složiti da i u jednoj stvari u Republici Hrvatskoj je potreban konsenzus, to je potreban konsenzus oko i važnosti znanja i obrazovanja, oko ali ne samo oko toga nego i oko glavnih ciljeva, odnosno osim glavnih smjerova u razvoju obrazovanja i znanosti. Naime, školski ciklusi, obrazovni ciklusi su takvi da su preko jednog političkog mandata koji je u okviru četiri godine. Nama djeca idu u školu osam u pravilu 12 i više godina. I naime, ako ćemo se ograničavati u okvir četiri godine jednog političkog mandata raditi bez konsenzusa. Naime, nitko neće uspjeti napraviti ono što je hrvatskom školstvu potrebno, a to je doista dubinske i cjelovite promjene. U tom smislu mi kao Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta vidimo Hrvatski sabor kao partnere. Doista nas veseli da ste ovdje iznijeli i brojne prijedloge i u daljnjim raspravama očekujemo i ovdje u Hrvatskom saboru i u matičnom Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu, ali i u svim neposrednim kontaktima za koje smo kao ministarstvo otvoreni sa svima vama zastupnicima i zastupnicama očekujemo ne samo da nam govorite o tome koji su koji su problemi temeljem uvida u vašim izbornim jedinicama već da temeljem tih neposrednih uvida nam predlažete i najbolja rješenja. Jer nekako mislimo da ipak zakone i propise donosi Hrvatski sabor, a da je naš posao na neki način osigurati najbolju provedbu tih zakona. Na samom početku bih voljela reći da, mislim da je to kolega Boro Grubišić spomenuo. Dakle, ove izmjene zakona nisu uzrokovane potrebama našeg unutarnjeg unutarnjeg ustrojstva. Mi bismo se kao ministarstvo ustrojili sukladno svim propisima i zakonima. No međutim, ove promjene su uzrokovane zakonima koje je donio ovaj Hrvatski sabor u mjesecu prosincu kada je ukinuo državne tajnike i mjesta ravnatelja uprava. Mi bismo mogli ostaviti povjerenstvo kojeg čine državni tajnik ili ravnatelj uprave, no međutim ni stvarno ni pravno ni nikako ih ne možemo ostaviti. Naprosto ta radna mjesta i te dužnosti više ne postoje ne našom odlukom, ne našom potrebom mijenjanja unutarnjeg ustrojstva nego zakonima koje je donio ovaj Hrvatski sabor i koje smo mi kao ministarstvo dužni poštivati i dužni provoditi. I do sada vidi se neki zastupnici možda manje upoznati i do sada je ministar imao na raspolaganju institut davanja ili uskraćivanja prethodne suglasnosti na imenovanja ravnatelja. To je institut uveden za vrijeme bivše Vlade prije četiri godine. Mi taj institut samo a voljeli bismo reći da zapravo ravnatelje i to vrlo jasno naglasiti ravnatelje bira školski odbor kojeg čine predstavnici radnika u školi, predstavnik roditelja i predstavnici osnivača. Ministarstvo i država u procesu imenovanja i izbora ravnatelja nema nikakvoga nikakvoga utjecaja. Tek u drugoj fazi dolazi ova vrsta korektivnog mehanizma gdje se provodi naprosto što je naša zadaća i naša zakonska obveza da se vidi da li je taj upravni postupak proveden kako se spada i da se prođe kroz inspekcijske nalaze da li je sve bilo doista u redu. Tek temeljem toga ministar daje, odnosno uskraćuje suglasnost. U pravilu, drago mi je da to spomene kolega Vinković. U pravilu je ta suglasnost dovoljna u iznimno rijetkim situacijama kada je došlo do povrede postupka od strane školskog odbora ne u izboru konkretne osobe, nego naprosto upravnog postupka se ta suglasnost na neki način se uskraćivala. Kolega Đurović koji je govorio u ime kluba HDSSB-a na početku spomenuo je problem čuvanja mjesta za ravnatelje. Kolega, ja bih vas samo željela upoznati da je člankom 128. stavkom 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi ravnateljima se čuva radno mjesto. Dakle, da se mogu vratiti na svoje radno mjesto kroz dva mandata. Dakle, kroz 10 godina. Dakle, ta primjedba na neki način ne stoji. Također, govorili ste o tome da bi bilo dobro da djeca pohađaju školu samo u jutarnjem turnusu. Možda bih iskoristila ovu primjedbu na neki način kao načelo koje bismo voljeli da se uspostavi uspostavi u državi, a to je da naprosto svatko radi svoj posao. Ministarstvo ne može i ne smije uređivati unutarnji način rada škole. Hoće li djeca ići u školu mala samo u jutarnjim ili popodnevnom je autonomna odluka škole i kao takva mora ostati. Kolega Kolman u ime kluba HNS-a je prvi počeo govoriti otvoreno na neki način tu raspravu oko sastava školskih odbora. Vidjeli smo kroz ovu raspravu da čak pojedini zastupnici iz istih stranaka imaju različita mišljenja oko toga kakav treba biti sastav tih školskih odbora. Mi bismo doista voljeli tu na neki način i pomoć i sugestiju da tako kažem zastupnika. Jer činjenica je da osnivači trebaju imati utjecaja i imaju utjecaja na upravljanje školama. Naime, oni imaju tri od 7 7 članova školskih odbora. S druge strane dolazi do nas puno glasova da bi u to trebali imati više utjecaja roditelji. Neki govore da treba imati više utjecaja zbornica. No međutim, dok god se vi ovdje u Hrvatskom saboru ne dogovorite koji je najbolji omjer naprosto ćemo morati pribjeći rješenju da svi imaju podjednaki udio pa da naprosto nitko tu nema nekakvu većinu. većinu. Mnoge zastupnice i zastupnici govorili su da nam je u školstvu potrebna sadržajna promjena. Da, mi se sa time slažemo. Jedna od naših temeljnih zadaća kao ministarstva koju smo si sami zadali je zapravo promjena onoga što se i kako se u školi uči. Zapravo govorimo o donošenju nacionalnog kurikuluma i nitko ne govori o uvođenju novih predmeta preko noći. Naravno da je svakom razumnom jasno da se novi predmeti na postojeću satnicu preko noći ne mogu voditi. Oni će biti dio cjelovitih kurikularnih reforma koji na neki način moraju redefinirati i cilj onoga što što se u školi uči. Također voljeli bismo i zamolili bismo sve zastupnike kada govorite o plaćama učitelja, o škologradnji, o jednosmjenskoj nastavi. To su sve projekti koje mi iz ministarstva i podržavamo i stojimo iza njih da ona na adekvatan način tu svoju brigu pokažete i kroz donošenje državnog proračuna. Kolega Tomić u ime kluba SDP-a govori o odgoju i obrazovanju u predškolskim ustanovama. Da, to je doista važno. U odnosu na druge zemlje mi doista već imamo veliki obuhvat djece unutar predškolskog odgoja. Negdje ako se ne varam između 5 i 7% djece nije obuhvaćeno barem nekim oblikom predškolskog odgoja. I mi ćemo naravno učiniti sve da ispunimo onu zakonsku obvezu da sva djeca barem jednu godinu prije osnovne škole idu u neki oblik predškolskog odgoja i obrazovanja ali bismo opet voljeli napomenuti kako je odgoj i obrazovanje u predškolskim ustanovama isključiva odgovornost jedinica lokalne samouprave, te očekujemo na neki način i od gradova i od općina veći angažman u provođenju onoga što je njihova ne samo zakonska obveza nego nam se čini i na neki način pitanje gotovo i pameti odnosno i same brige za budućnost na neki način za djecu. Kolegica Roksandić je u ime kluba HDZ-a na neki način govorila o uredbi i o zakonu zašto smo išli sa zakonom koji potpuno preslikana uredba tako brzo. iako postoji institut da Vlada može donositi dok Sabor ne zasjeda uredbe sa zakonskom snagom, ipak mislimo da zakone i pravila treba donositi Hrvatski sabor, a ne Vlada i to je razlog zašto smo išli sa ovim hitnim izmjenama zakona koji su preslikana uredba odmah u raspravu. Kolegice Roksandić, kolega Marasović, kolega Reiner govorili ste o tome da ulazi politika na mala vrata, ne slažemo se s tim. Naime, dosada je to povjerenstvo činio državni tajnik, ravnatelji uprava, sve odredom državni dužnosnici, ravnatelji uprava su u jednom trenutku prestali biti državni dužnosnici i postali službenici. Krenuli su kao državni dužnosnici, to su osobe koje su sve uglavnom i otišle iz ministarstava i upravo želimo da taj posao radi uprava, da to rade službenici unutar odjela koji se bave osnovnim i srednjim školstvom, a ne državni dužnosnici ili više pozicionirani službenici. stoji iza našeg cilja, a to je da se osigura da tako kažem trajnost zakona, odnosno pravna sigurnost i da izmjene zakona ne moramo provoditi svaki puta kada se dogodi promjena unutar ustrojstva državne uprave. Nesumnjivo je da je ova ova odluka o prethodnoj suglasnosti imenovanja ravnatelja dužnost i odgovornost ministra. I to je nešto što se ne mijenja i što se nikada nije mijenjalo. Voljeli bismo kada bismo se dogovorili da zakone pišemo tako da oni naprosto budu trajni i neovisni o promjenama unutar strukture sustava državne uprave, da oni jasno definiraju što je čiji posao, što je čija odgovornost, a da ljudima koji su dobili povjerenje, koji imaju odgovornost na neki način ostave otvorene ruke da sami reguliraju internim aktima kako će to biti ostvareno. Gospođa zastupnica Ruža Tomašić, a o tome je govorio i gospodin zastupnik Boro Grubišić govorili su o odgojnim momentima, o tome kako postoje brojni problemi u školama. Da, slažemo se. Doista mnogi se ti problemi čine gotovo nerješivim, mnogi nastavnici, učitelji, roditelji, djeca, osjećaju gotovo i nemoć u mnogim stvarima koje se u školama događaju no međutim voljela bih istaknuti kako zapravo škola je možda prvo pa onda i najjasnije ogledalo općeg stanja u društvu. I mi ne možemo mijenjati stanje u ovom kontekstu u školama, a da zapravo na neki način ne zahvatimo šire društvene promjene. I kada sam na početku govorila da nam je na neki način u ovom dijelu cilj osigurati i konsenzus svih političkih snaga onda govorimo i o ovome. Mi iz ministarstva neke stvari pa sve i da hoćemo propisati ne možemo, a posebno ne možemo osigurati da se apsolutno svaki detalj propiše niti se to može raditi političkim direktivama, pravilnicima ministarstava nego naprosto jednim izgrađivanjem jednog drugačijeg sustava vrijednosti u kojima se cijeni rad, u kojima se cijeni povjerenje, u kojima se cijeni napredovanje temeljeno na znanju i sigurni smo da ćemo u tome imati potporu i ovog Hrvatskog sabora. Gospodin zastupnik Ivan Grubišić je govorio da je potrebno prvo snimiti stanje, a onda ići sa izmjenama. Da, slažemo se i zato smo išli s izmjenama zakona u ovom jednom nužnom opsegu koji je vezan uz ukidanje pojedinih funkcija unutar sustava državne uprave. I naravno da ćemo temeljem i ove rasprave, ali i svih onih uvida koje smo dosada dobili u jedno skorije vrijeme doći pred Sabor i sa cjelovitim izmjenama zakona. I na kraju kolega Vinković je rekao da se ovim zakonom ništa ne mijenja. Mijenja se vrlo malo, doista tehnički, no međutim zatvaramo mogućnost otvaranja sudskih sporova i gubitaka sudskih sporova iz proceduralnih razloga. Da mi ovo nismo promijenili i ukoliko bi došlo do situacije da ministar nekom ravnatelju uskrati suglasnost koja se još nije dogodila iako smo 20 takvih imenovanja već dosada imali nama bi se ravnatelj mogao žaliti i dobio bi presudu jer naprosto odluka o njegovoj, o uskraćivanju suglasnosti nije bila temeljena na zakonu. Vjerujem da ste svi vi ovdje zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru prvenstveno odgovorni građani RH, odgovorni prema državnom proračunu i da doista ne smijemo ostavljati mogućnosti velikih troškova koje bi se zbog proceduralnih razloga morale plaćati iz sredstava državnog proračuna. Evo i na kraju još jednom doista zahvaljujem na ovoj raspravi. Mi smo ovdje pribilježili mnoštvo prijedloga i voljeli bismo i dalje nastaviti konstruktivnu raspravu sa svim zastupnicama i zastupnicima na izgradnji konsenzusa oko potrebnih promjena u hrvatskom hrvatskom školskom sustavu. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem zamjenici ministra gospođi Mariji Lugarić. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, cijenjena kolegica Ivanka Roksandić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa gospođo zamjenice ministra netočno je ono što ste rekli da ne želite politizaciju. Upravo ovim izmjenama ste to i utvrdili. Da ne želite onda biste ostavili instituciju povjerenstva u bilo kakvom obliku jer sami ste rekli da ministar u drugom stupnju u kojem daje suglasnost na imenovanje ravnatelja traži mišljenje stručnjaka. Kojih stručnjaka? Koje će on imenovati. Zašto onda u zakonu ne stoji samo povjerenstvo koje će imenovati ministar podzakonskim aktom? A svima onima koji su ovdje raspravljali podzakonske akte ne moramo donositi mi u Hrvatskom saboru nego na prijedlog ministarstva Vlada. Dakle, hoće ili neće biti povjerenstva o tome će ipak odlučiti ministar, a on je politička osoba. Kolegice Roksandić, prvo ovo nije bio ispravak netočnog navoda. Znate što je ispravak netočnog navoda? Da ste rekli npr. imenovano je 12, a nije 16 ravnatelja.

Time zaključujemo raspravu. O ovom prijedlogu zakona glasat ćemo kad se steknu uvjeti kao što se to kaže, a ti uvjeti će se vjerojatno steći sutra. prelazimo na